er veitt á grundvelli samninga og viðkomandi fá endurgreiðslur á grundvelli þeirra samninga. Staðan hefur verið þannig núna að samningar liggi ekki fyrir milli sjúkraþjálfara og Sjúkratrygginga Íslands. Samningurinn féll úr gildi fyrir réttu ári og samningsleysi, sem hefur staðið yfir núna í heilt ár, er auðvitað bara mjög erfið og alvarleg staða. Mér er sagt núna að

vegna þess, eins og margoft hefur komið fram í skoðanaskiptum milli okkar hér, mín og hv. þingmanns, að við erum sammála um mikilvægi þjónustu sjúkraþjálfara. Ég hef raunar lagt áherslu á að sjúkraþjálfarar væru líka hluti af starfsliði heilsugæslunnar þar sem hægt væri að bjóða upp á enn þá ríkari þverfaglega heilbrigðisþjónustu í framlínunni. Oft er það nú svo að sjúkraþjálfarar geta gefið manni betri ráð um stoðkerfisvanda heldur en læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður. Samningaviðræðurnar hafa ekki enn skilað árangri. Ég vonast auðvitað til þess að samningar náist sem fyrst. Samkvæmt upplýsingum sem ég er með þá áttu Sjúkratryggingar fund með fulltrúum stofueiganda fyrir áramót

Það er vert í því sambandi að benda á og halda því til haga að reglugerðin sem hér hefur verið til umræðu gildir bara um þjónustu þeirra sem starfa utan samninga. Það er í höndum heilbrigðisyfirvalda á hverjum tíma að skilgreina hvaða þjónustu við viljum kaupa.

sem eru þá forsendur þess að endurgreiðsla geti farið fram. Þannig að allt það sem gert hefur verið í þessu efni er að mínu mati byggt á lögum um sjúkratryggingar, en ég tek undir orð hv. þingmanns um mikilvægi þess að ná samningum hið fyrsta.

Eins og hæstv. ráðherra er kunnugt um urðum við mestallt okkar sorp í dag. Þannig urðum við árlega um og yfir 200.000 tonn af sorpi og undanskil ég þar allan óvirkan úrgang. Þá höfum við einnig á undanförnum árum flutt út töluvert magn af úrgangi og kom fram í svari hæstv. ráðherra við fyrirspurn frá mér fyrr í vetur að þar er um að ræða u.þ.b. 120.000 tonn árlega, að mestu til endurnýtingar og -vinnslu.

Í ljósi þess að nú lítur út fyrir að urðun verði hætt í Álfsnesi innan tveggja ára vil ég beina þeirri spurningu til hæstv. ráðherra hvort hann geti ekki verið sammála mér um að við getum ekki lengur haldið áfram á þessari braut, þ.e. að urða

sem næst upprunastað sorpsins, þ.e. hér á landi? Nú hefur tækni við brennslu sorps fleygt fram á umliðnum árum og vestrænar þjóðir hafa byggt mjög umhverfisvænar sorpbrennslur í því skyni að losna við úrgang og framleiða um leið varma og raforku sem þær svo nýta. Ég hef í þrígang flutt tillögu um að stjórnvöld kanni af alvöru að reisa slíka stöð hér á landi og leysa þannig sorpvanda okkar. Sér hæstv. ráðherra fyrir sér að hann beiti sér fyrir því að slík stöð rísi hér á landi?

drög eru komin að í samráðsgátt stjórnvalda. Að auki eru drög að lagabreytingum sem munu einmitt leiða til þess, ef að líkum lætur, að urðun minnki til muna hér á landi. Meðal annars er stefnt að því að taka upp skyldu á flokkun, samræma flokkun alls staðar á landinu og færa þjónustuna nær íbúunum þannig að í þéttbýli

plasti. Þetta er allt saman grundvallaratriði til að ýta undir endurvinnslusamfélag á Íslandi og skiptir mjög miklu máli. Ég hef talað fyrir því að setja á urðunarskatt til þess að búa til hvata

Það er betra að brenna sorpi og búa til orku en að urða það. En við megum ekki byggja upp þannig kerfi að það sé eina lausnin í úrgangsmálum á Íslandi. Þá væri ekki vel fyrir okkur komið. En við þurfum að vinna að þeim lausnum líkt og öðrum.

Við verðum að auka endurnotkun á hlutum. Við eigum að nota þá betur. Við eigum að nota minna og við eigum að endurvinna eins mikið og við getum. Að því sögðu er í skoðun á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og ráðuneytisins og fleiri aðila með hvaða hætti sorpbrennslumálunum verði best fyrir komið á Íslandi

og biðu rannsóknar í pappakössum inni í heilbrigðiskerfinu. 2.000 konur sem töldu sig varðar af íslensku heilbrigðiskerfi mættu samviskusamlega í leghálsskimun en annað kom á daginn. Heilbrigðisyfirvöld undir stjórn hæstv. heilbrigðisráðherra höfðu látið undir höfuð leggjast að ganga frá samningum um það hver skyldi nú rannsaka sýni þessara 2.000 kvenna. Tveggja ára ferli við yfirfærslu á skimunum á brjósta- og leghálskrabbameini hefur ekki gengið betur en svo að það gleymdist að finna út hver ætti að rannsaka sýni sem tekin eru. Frá því að fyrstu fregnir af þessu dæmalausa klúðri bárust eru liðnar nokkrar vikur og hefur hæstv. heilbrigðisráðherra sagt eðlilegt að flutningur þjónustunnar frá Krabbameinsfélagi til Landspítala og heilsugæslu taki tíma. Ferlið hófst fyrir tveimur árum. Nú hafa borist fregnir af því að fyrstu 1.000 sýnin hafi sætt rannsókn á einhverri stofu í Danmörku sem íslenskum stjórnvöldum hugnast að semja tímabundið við. Ekki má semja við íslenskt rannsóknarfólk og nýta íslensk tæki Landspítala heldur skal senda sýnin til Danmerkur en þó ekki öll að á daginn hefur komið að sýnaglösin passa ekki öll hinum dönsku rannsakendum og því þarf fjöldi kvenna að mæta aftur í sýnatöku, eins gleðilegt og það nú er. Niðurstaðan úr þeim 1.000 sýnum sem tekin voru fyrir nokkrum mánuðum sýna að 150 konur þurfa frekari eftirfylgd. Þetta þýðir að frumubreytingar hafa greinst. Ekkert er vitað um hin 1.000 sýnin sem enn bíða í pappakössum heilbrigðiskerfisins. Af þessum sökum vil ég spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra og biðja um einlæg og heiðarleg svör. Finnast henni þetta boðleg vinnubrögð? Telur hún það ásættanlegt að standa svona að málum við yfirfærslu lífsnauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu? Og loks: Hvers vegna má ekki nýta nýjustu tæki og rannsóknargetu og þekkingu starfsmanna íslenska heilbrigðiskerfisins?

Öryggi og gæði rannsókna hafa verið höfð að leiðarljósi varðandi þessar rannsóknir leghálssýna. Það getur ekki verið sérstakt hagsmunamál hvar sýnin eru greind heldur að þau séu rétt greind. Það er öryggismál. Við flutning þjónustunnar er eðlilegt að einhver tími fari í að taka við nýju hlutverki og koma öllu í sitt horf. En staðan er þannig nákvæmlega núna núna að stóri samningurinn um greiningu á þessum sýnum var tilbúinn á föstudaginn var og nú hafa 2.000 sýni sem voru uppsöfnuð hjá Krabbameinsfélagi Íslands verið send út. Þau seinni voru send út í dag til Danmerkur. Um 400 sýni sem voru tekin í lok desember og í byrjun janúar verða send út eftir helgi. Það verður haft samband við allar konur sem eiga sýni og þeim tilkynnt niðurstaða sýnatökunnar en það er talið að allt að 15% kvennanna þurfi að fara aftur í leghálssýnatöku sem heilsugæslan býður konunum upp á að kostnaðarlausu. Það er, virðulegur forseti, mjög mikilvægt að freistast ekki til að tala niður opinbera heilbrigðisþjónustu í pólitísku skyni. Við eigum nefnilega ómetanlegan auð í því fagfólki sem er til staðar í heilsugæslunni og annars staðar í hinu almenna og opinbera heilbrigðiskerfi um allt land. Þetta kerfi er sameign okkar allra landsmanna, ómetanlegur auður af þekkingu og fagfólki sem er tilbúið að taka við nýju hlutverki en hefur um leið setið undir því að vera úthúðað fyrir sitt starf og af því fólki sem leggur áherslu á það hér að nýta stöðuna í pólitísku skyni.

Öryggi og gæði skipta máli, ekki hvar þetta fer fram og þess vegna hlýtur að vera eðlilegt að hæstv. heilbrigðisráðherra svari þeirri spurningu hvers vegna ekki er notast við þessi nýju tæki. Þá vil ég spyrja hvort tölvukerfi til að miðla upplýsingum frá hinni dönsku rannsóknarstofu sé tækt fyrir íslenska lækna. Átti landlæknir ekki að taka á þessu ástandi ef illa var að því staðið? Og loks heilbrigðisráðherra kunnugt um að jafnræði ríkir ekki meðal landsmanna þegar kemur að aðgengi að heilsugæslu? Við vitum t.d. að á Suðurnesjum er 3.700 manna samfélag þar sem engin heilsugæsla er.

og vænti þess að við öll sem stöndum með opinberri og opinni heilbrigðisþjónustu fögnum því að fjármagn til heilsugæslunnar á núvirði hefur aukist um 25% á mínum tíma sem heilbrigðisráðherra. Það er mikilvægt. Ég vil líka segja það að þegar sú ákvörðun er tekin af heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu að semja við þessa rannsóknastofu í Danmörku þá snýst það um öryggi. Það snýst fyrst og fremst um öryggi. Ég hef lagt á það áherslu að standa með faglegu mati míns fólks á því hvernig öryggi er best tryggt og upplýsingar verði öruggar á milli rannsóknastofunnar og þeirra kvenna sem fara í skimun. (Forseti hringir.) Þær niðurstöður munu berast hratt og örugglega þegar þetta verður komið í það horf sem er og verður til framtíðar og mun liggja fyrir á allra næstu dögum.

Virðulegi forseti. Í síðasta tölublaði Stundarinnar stigu fram sex konur sem vistaðar höfðu verið á meðferðarheimilinu Laugalandi í Eyjafirði og lýstu því hvernig forstöðumaður heimilisins hefði beitt þær bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Í sláandi frásögnum lýsa þær skelfilegu harðræði og greina frá því að þrúgandi óttastjórnun hafi ríkt á heimilinu. Átakanlegar eru lýsingarnar á barsmíðum sem börnin urðu fyrir á þessari stofnun, sem yfirvöld áttu að hafa eftirlit með. Í umfjölluninni kemur einnig fram að ofbeldið sem um ræðir virðist hafa verið á margra vitorði og að tilkynningar um harðræði og ofbeldi af hálfu forstöðumannsins hafi borist Barnaverndarstofu þegar árið 2000. Árið 2001 upplýsti svo umboðsmaður barna Barnaverndarstofu um fjölda ábendinga frá þáverandi skjólstæðingum og frá foreldrum. Í kjölfarið boðaði hún til sín þrjá fyrrverandi skjólstæðinga á fund sem allar höfðu orðið fyrir ofbeldi á meðan á dvöl þeirra stóð. Umboðsmaður fór fram á það við Barnaverndarstofu árið 2002 að rannsókn yrði gerð á ásökununum, en gögnin benda til þess að það hafi ekki verið gert. Í opnu bréfi kvennanna til félagsmálaráðherra segir, með leyfi forseta: „Við upplifum að á okkur hafi ekki verið hlustað og stígum því fram í dag í þeirri von að nú verði starfsemin rannsökuð, mistök verði viðurkennd og við beðnar afsökunar.“ Konurnar krefjast þess að nú verði skipuð rannsóknarnefnd til að fara í saumana á rekstri heimilisins með hliðsjón af vitnisburðum þeirra um ofbeldi forstöðumannsins sem rak heimilið á árunum 1997–2007.

á? Telur ráðherra ekki eðlilegt að þolendur í þessu máli fái greiddar bætur vegna þess miska sem þær urðu fyrir?

Það mun að sjálfsögðu ráðast af því hvaða mat hæstv. félags- og barnamálaráðherra leggur á málið. Sökum annarra mála sem komið hafa upp í fréttum að undanförnu og varða sérstaklega

þar sem einmitt er farið yfir hvernig slíkum rannsóknum hefur verið háttað og hvernig væri hægt að hátta þeim. Það er auðvitað í stöðunni að nýta þær heimildir sem til staðar eru í lögum hvað varðar rannsóknarnefndir Alþingis. Það er líka hægt að setja á laggirnar sérstakar stjórnsýslunefndir en undir slíkar rannsóknarnefndar

ýmis mál koma upp þar sem kallað er eftir rannsóknum og sumt á kannski heima framkvæmdarvalds megin og annað Alþingis megin. Hvað þetta tiltekna mál varðar sem hv. þingmaður nefnir tel ég

Við eigum því miður langa sögu hér á landi af ofbeldi og mismunun gagnvart fötluðum börnum á stofnunum og þessar uppljóstranir koma því miður ekki á óvart þótt sláandi og sorglegar séu. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvaða skref hún og ráðuneyti hennar hafi tekið og muni taka til að koma í veg fyrir mál af þessu tagi, koma í veg fyrir að þetta geti gerst aftur. Er ráðherra sammála því að setja þurfi á fót óháð ytra eftirlitskerfi með slíkum meðferðarheimilum þar sem frumkvæðisathuganir geti verið upp teknar?

gera breytingu á því stofnanaumhverfi, getum við sagt, sem lýtur að málefnum barna og barnaverndar. Ég hef þá trú að þessi mál verði mikið framfaraskref þegar kemur að málefnum barna í samtímanum.

þótt við höfum unnið töluvert verk í því, nú síðast fyrir jól með því að ljúka frumvarpi um sanngirnisbætur til þeirra fötluðu barna sem dvöldu á einhvers konar stofnunum eða heimilum á vegum hins opinbera, þá eru fleiri verkefni sem þarf að taka á. Í því samhengi þarf að skoða þennan lagaramma og rannsóknarheimildir stjórnsýslunefnda. Ég vonast til að eiga gott samtal við velferðarnefnd Alþingis um þau mál, ekki bara hvað varðar málefni fatlaðra, sem var kveikjan að fyrirspurn þeirra, heldur einmitt þessi mál í heild sinni.

Virðulegi forseti. Bein og óbein áhrif Covid-19 á stöðu jafnréttismála er áhyggjuefni því að það er jú þekkt að efnahagsþrengingar eru til þess fallnar að auka á launamun kynjanna og fyrir því þarf að vera vakandi. Ísland trónir, eins og við þekkjum, efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins um kynjajafnrétti og hefur gert í rúman áratug. En góður árangur að þessu leyti getur auðvitað leitt til þess að einhverjir trúi því að við séum komin í höfn. Við vitum hins vegar að launamunur kynjanna er viðvarandi vandamál, útskýrður sem óútskýrður. Störf kvennastétta eru ekki metin og hafa ekki verið metin að verðleikum og öll finnum við fyrir afleiðingum þess. Sá árangur sem náðst hefur hér á landi náðist vitaskuld ekki bara með tímanum heldur með markvissri baráttu og lagasetningu sem við getum öll verið stolt af. En ég verð að viðurkenna að ég varð undrandi þegar ég sá að eitt fyrsta skref félagsmálaráðherra þessarar ríkisstjórnar var að fresta gildistöku laga um jafnlaunavottun, sem verður þá ekki innleidd að fullu fyrr en í lok árs 2022. Við sjáum jafnframt mælingar sem vekja upp ákveðnar spurningar. Árið 2008 var launamunur kynjanna heil 20%. Síðan höfum við horft upp á jákvæðan en hægfara árangur allt fram til ársins 2018 þegar launamunurinn fór aðeins upp aftur, úr 13,6% í 14%. Þar var sem sagt eitthvað að gerast áður en við fórum inn í þetta erfiða efnahagsástand. Ekki mikil hækkun vitaskuld, en talan 14% er hins vegar óhugguleg. Þannig að óleiðréttur launamunur kynjanna hefur nú þegar aðeins aukist samkvæmt mælingum. Ég spyr því hæstv. forsætisráðherra: Samkvæmt þingsályktunartillögu árið 2018

Eitt er launamunurinn, og ég ætla að koma aðeins að honum á eftir, en annað er kynbundið ofbeldi, sem við höfum séð merki um að er að vaxa vegna heimsfaraldurs. Ég vil nefna það hér, af því að hv. þingmaður er að spyrja um aðgerðir til að tryggja jafnrétti, sem er mjög mikilvægt á tímum heimsfaraldurs, að Alþingi samþykkti fyrstu

að markvissar aðgerðir í þeim málaflokki — fyrir utan þau lagafrumvörp sem hafa verið að koma inn og eru inni og byggja á starfi starfshóps um heildstæðar úrbætur í þessum málaflokki,

verulega mikið á okkur við að ýta við bæði fyrirtækjum og stofnunum að uppfylla markmið jafnlaunavottunar. Ég myndi segja að þrátt fyrir Covid hafi það gengið ágætlega. Við höfum lagt áherslu á að birta upplýsingar. Þannig að það verkefni er í fullum gangi. Hins vegar er óútskýrður launamunur sannarlega áhyggjuefni. Þá vil ég nefna það að í tengslum við kjarasamninga ríkisins og BSRB var ákveðið að leggja af stað í sérstaka vinnu um endurmat á störfum kvenna.

gætum við fundið að einhverju leyti orsakir þessa óútskýrða launamunar, (Forseti hringir.) sem snýst m.a. um kerfisbundinn mun á því hvernig við metum karlastörf og hvernig við metum kvennastörf.

sé ein helsta meinsemd samfélags okkar og bæði rót og afleiðing kynjajafnréttis. En ég var hins vegar að horfa hér sérstaklega á annað viðvarandi vandamál sem er ekki síður alvarlegt; að við séum árið 2021 enn þá að glíma við þennan veruleika.

þessu verkefni í forsætisráðuneytinu annars vegar og fjármálaráðuneytisins hins vegar? Ég leyfi mér að spyrja að því sem nýr þingmaður, ég þekki ekki til þess.

Herra forseti. Já, nú er það svo að ég svaraði því hvað forsætisráðuneytið er að gera og ég held að ég verði hreinlega að vísa á hæstv.

Vinnan sem stendur yfir í forsætisráðuneytinu, og henni mun ljúka í sumar, snýst hins vegar um endurmat á störfum kvenna þar sem horft verður á orsakir kynskipts vinnumarkaðar sem er sannanlega mun kynskiptari hér á landi en mjög víða annars staðar

Herra forseti. Það er óhætt að fullyrða að heimsbyggðin hafi andað léttar eftir að niðurstöður forsetakosninga í Bandaríkjunum urðu þær að Joe Biden var kjörinn forseti landsins með sjö milljóna atkvæða mun og vann þar með sigur á fráfarandi forseta, Donald Trump. Valdatíð Trumps einkenndist af ofstopa, valdníðslu og ósannindum, kynþáttahyggju og kvenfyrirlitningu. Trump dró Bandaríkin út úr alþjóðastofnunum, lokaði á för íslamstrúar fólks til Bandaríkjanna, hafnaði niðurstöðum lýðræðislegra kosninga og hvatti stuðningsmenn sína nokkrum sinnum til ofbeldis sem byggði á kynþáttafordómum og hatursglæpum. Með orðum sínum og hegðun gaf Trump hægri öfgahópum, nýnasistum og þjóðernisöfgasinnum lögmæti og þar hafa þeir staðið beinir í baki síðustu fjögur ár og spúð hatri í allar áttir með stuðningi sjálfs forseta landsins sem stundaði popúlisma af verstu sort. Valdatíð hans lauk með hvatningu hans til stuðningsmanna sinna um að ráðast inn í sjálft þinghúsið. Trump brást bandarísku þjóðinni líka algerlega í heimsfaraldrinum með þeim afleiðingum að bandarískur almenningur hefur orðið hvað verst úti af öllum vestrænum þjóðum vegna kórónuveirunnar.

Á fyrsta degi sínum í embætti skipaði Biden þannig fyrir um að fella skyldi úr gildi ferðabann gagnvart löndum þar sem íslamstrú er ríkjandi, skipaði fyrir um að Bandaríkin yrðu aftur aðili að Parísarsamkomulaginu, dró til baka úrsögn Bandaríkjanna úr Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og skipaði fyrir um ótal aðgerðir til að bregðast við Covid-19. Hann hefur líka sýnt

við ný bandarísk stjórnvöld sem eru með allt aðra sýn en þau fyrri; leggja það niður fyrir okkur hvað það er sem við sem fullvalda sjálfstætt ríki viljum leggja áherslu á við ríkisstjórn Bidens forseta og í samskiptum okkar við Bandaríkin með nýjum forseta með allt aðrar áherslur en sá fyrri. Samband Íslands og Bandaríkjanna er sérstakt og hefur verið náið í 80 ár en það hefur líka verið umdeilt í þessi 80 ár. Samskipti okkar við Bandaríkin skipta okkur gríðarlega miklu máli en það skiptir okkur líka máli á hvaða grunni þau eru reist og á hvaða forsendum, hvort þau fara fram á grunni sameiginlegra gilda, virðingar fyrir lýðræði, lögum og reglum og virðingu fyrir mannréttindum, og ekki síst gagnkvæmri virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti beggja þjóða. Áhugi Bandaríkjastjórnar undir forystu Trumps á norðurslóðum var augljós en sá áhugi var drifinn áfram af karllægum yfirgangi og gamaldags valdabrölti frekar en einlægum áhuga á því að tryggja góð og friðsamleg samskipti við aðrar þjóðir á norðurslóðum á tímum mikilla loftslagsbreytinga sem verður hvað mest vart við á norðurskautinu og munu hafa miklar breytingar í för með sér. Dæmi um þessa gamaldags yfirgangssömu nálgun Trump-stjórnarinnar á norðurslóðum er bókun fulltrúa hans í Norðurskautsráðinu gegn frekari samhentari aðgerðum og samvinnu til að sporna við loftslagsbreytingum. Þessu þarf að breyta til að meira jafnræði ríki milli þjóðanna við norðurskaut og þar þurfum við Íslendingar að eiga frumkvæði og koma fram með skýra sýn er byggist á loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra á umhverfi, náttúru og samgöngur. Hvernig verður svo samstarfi Íslands og Bandaríkjanna háttað þegar kemur að öryggis- og varnarmálum og hverjar verða breytingarnar á því samstarfi? Það er ljóst að það verða áherslubreytingar í öryggis- og varnarmálum milli Íslands og Bandaríkjanna og nauðsynlegt að leggja áherslu á nýja aðkallandi þætti er varða öryggissamstarf á sviði netógna og loftslagsbreytinga.

og vinnu við einhvers konar fríverslunarsamning við Bandaríkin þarf að ræða í þaula í þinginu og setja í samhengi við aðra fríverslunarsamninga sem við vinnum á vettvangi EFTA og viðskiptasambönd okkar í gegnum ESB og ekki síst hugmyndir og áætlanir um tolla eða annað því um líkt. Það er líka staðreynd að Biden hefur lítið tjáð sig um áherslur ríkisstjórnar sinnar í alþjóðaviðskiptum þó svo að talið sé líklegt að Biden muni á næstu vikum móta stefnu með áherslu á enduruppbyggingu alþjóðaviðskiptakerfisins. Fyrstu fréttir um þær áherslur gefa til kynna að þær muni hverfast um loftslagsmál og félagsleg réttindi. Það eru sannarlega jákvæð og góð tíðindi fyrir Ísland og getur boðið upp á mikla möguleika í viðskiptasamningum

Ég er hlynntur því að fram fari meiri og betri umræða í þingsölum Alþingis um utanríkismál. Þá er ekki síst áríðandi að fjalla um samskipti okkar og samband við nána bandamenn og vinaríki líkt og Bandaríkin. Við í utanríkisráðuneytinu höfum, eins og hv. þingmaður, fylgst með atburðum liðinna vikna og mánaða og vissulega vöktu þeir atburðir sem áttu sér stað í þinghúsinu í Washington 6. janúar síðastliðinn áhyggjur og raunar sterk viðbrögð heima og heiman. Nú eru stjórnarskipti hins vegar afstaðin og fóru þau fram með friðsamlegum hætti og Biden og hans fólk hefur tekið til óspilltra málanna við að koma stefnumálum sínum í framkvæmd. Hvað mig varðar þá staldra ég ekki síst við þá staðreynd að undanfarnar vikur hafa sýnt hversu sterk lýðræðishefðin er í Bandaríkjunum þegar til kastanna kemur. Það sem við okkur blasir er að lýðræðisstofnanir og stjórnskipulag stóðust þau álagspróf sem segja má að framganga fyrrverandi forseta hafi leyst úr læðingi. Þessu fagna auðvitað allir sannir vinir Bandaríkjanna, ekki síst þessi eiginleiki bandarísks samfélags sem gerir það að verkum að við Íslendingar höfum litið á Bandaríkin sem vinaþjóð okkar og bandamenn á vettvangi alþjóða- og öryggismála.

Þó hefur strax mátt greina nýjan tón á sviði alþjóðasamvinnu. Á fyrsta degi sínum í embætti skipaði Biden þannig fyrir um að Bandaríkjamenn myndu aftur gerast aðilar að Parísarsamkomulaginu um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum og forsetinn hefur dregið til baka úrsögn Bandaríkjanna úr Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, svo fátt eitt sé nefnt. Við horfum til Bandaríkjanna sem öflugasta lýðræðisríkis heims og það er mikilvægt að Bandaríkin verði áfram í forystu á vettvangi alþjóðamála. Fyrir okkur og önnur lýðræðisríki skiptir verulegu máli að Bandaríkin séu virkir þátttakendur í fjölþjóðasamstarfi, ekki síst núna þegar grafið er undan ýmsum þeim réttindum og gildum sem við teljum svo mikilvæg. Gott samband Íslands og Bandaríkjanna grundvallast á þessum sameiginlegu gildum og hagsmunum og er ekki bundið því hver situr í forsetaembættinu þar hverju sinni eða hvaða flokkur ræður ríkjum. Milli landanna eru djúp menningartengsl og viðskiptatengslin skipta okkur afar miklu máli. Bandaríkin eru mikilvægasta útflutningsland okkar Íslendinga og nauðsynlegt verður að gæta að þeim hagsmunum hér eftir sem hingað til. Á síðustu fjórum árum hefur náðst góður árangur í þeim efnum og ég vænti þess að við getum áfram unnið að því að tryggja sem best skilyrði fyrir viðskipti milli landanna. Hér ber sérstaklega að nefna efnahagssamráð sem sett var á laggirnar í kjölfar funda minna með þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og svonefnt Íslandsfrumvarp sem verður lagt fram í þinginu. Frumvarpið miðar að því að veita íslenskum ríkisborgurum sem stunda viðskipti og fjárfestingar í Bandaríkjunum auknar heimildir til að fá rýmri vegabréfsáritanir.

Bæði Ísland og Bandaríkin hafa á síðustu árum verið að fjárfesta í að uppfæra aðbúnað á Íslandi sem lítið hefur verið sinnt frá því veru varnarliðsins lauk á Íslandi fyrir 15 árum síðan. Kemur þessi fjárfesting einnig til vegna breytinga og horfa í heimsmálunum og má þar nefna innrás Rússa í Úkraínu. Enn fremur má nefna samstarf á norðurslóðum sem aldrei hefur verið eins náið og undanfarin ár. Við merkjum mikinn áhuga vestra á norðurslóðamálefnum sem hafa almennt fengið stærri sess á alþjóðavettvangi á undanförnum misserum. Í ljósi áherslna Bidens forseta á loftslagsmál væntum við þess raunar að hér séu tækifæri til að víkka enn frekar út gott samstarfi þjóðanna sem grundvallast á sterkum viðskiptatengslum, samstarf á sviði öryggismála og af því að við deilum hugmyndum lýðræðis og frelsis. Íslenskir og bandarískir vísindamenn eru í góðu samstarfi varðandi rannsóknir á ýmsum sviðum, svo sem á sviði málefna norðurslóða, heilsu og orku. Slíkt samstarf er afar jákvætt og munu íslensk stjórnvöld áfram vinna að því að efla það. Í stuttu máli

Allt er það auðvitað háð þróun Covid-heimsfaraldursins eins og allt sem við tökum okkur fyrir hendur, en við erum bjartsýn á að af fundinum geti orðið.(Forseti hringir.) Í lokin vil ég ítreka þakkir mínar til þingmannsins og hlakka til að heyra innlegg annarra í umræðunni hér á eftir.

Við þurfum að efla þessi tengsl. Við þurfum að horfa á hvaða breytingar verða nú við þessar breytingar. Við þurfum að leita nýrra tækifæra. Við þurfum að skoða hvar við getum komið íslenskum áherslum á framfæri, sem við gátum ekki áður, með þessari nýju stjórn.

Trump-stjórnin tók nánast eingöngu rangar ákvarðanir í utanríkismálum og norðurslóðamálum og ég ætla að leggja áherslu á þau stóru mál með nokkrum orðum. Ég ætla að fagna því að það á að bjóða Antony Blinken, nýjum utanríkisráðherra, til fundar hér á landi í maí og legg til að John Kerry komi líka Þátttaka þessara manna væri þá staðfesting þess að bandarísk stjórnvöld vilja vinda ofan af mistökunum og röngum málflutningi Pompeos utanríkisráðherra í Rovaniemi árið 2020 þar sem hann kom í veg fyrir sameiginlega yfirlýsingu norðurslóðaríkjanna. Við eigum að hvetja til þess að Bandaríkin endurmeti og breyti afstöðu til norðurslóðamála, a.m.k. að hluta til, og sérlega afstöðu til loftslagsmálanna í því sambandi.

til samvinnu Bandaríkjanna og Íslands í málefnum hafsins og hafsbotnsins á grunni hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna og sjálfbærni, og hvetja til áframhaldandi lágspennu á norðurslóðum.

ekki á vettvangi Norðurskautsráðsins eða þingmannaráðstefnu norðurslóða, heldur á öðrum og nýjum vettvangi í átt að friði og afvopnun, jafnt á norðurslóðum þá sem á heimsvísu.

Ljóst er að stjórn Bidens hefur sýnt mikið frumkvæði og vilja til að bæta úr hlutunum og það er mikilvægt að samskipti Íslands og Bandaríkjanna á næstu árum endurspegli þau sameiginlegu markmið sem við höfum. Það Það er ljóst að smáríki hafa mjög takmarkað vægi gagnvart svona risaþjóðum og að búa til áhuga stórþjóðanna á sér,

Gleymum því samt ekki að valdajafnvægið hefur breyst. Það er ástæða til að krefjast þess að Bandaríkin sanni sig að nýju en gangi ekki að fyrri hlutverkum sem sjálfgefnum.

hafa verið, eru og verða einn af okkar traustustu bandamönnum og vinum. Við þurfum að sæta færis nú þegar að þessum kosningum afstöðnum og bæta sambandið enn frekar og auka samstarfið. Þingmaðurinn fór ágætlega yfir viðburði síðustu mánaða og ára í valdatíð Trumps og svo nýafstaðnar kosningar og hvað stjórn Bidens hefur í raun afkastað miklu á mjög stuttum tíma, undið ofan af mörgum slæmum ákvörðunum, að mínu mati. Í þessum valdaskiptum felast stórkostleg tækifæri fyrir Ísland. Þar þurfum við náttúrlega að

vil líkt og aðrir ræðumenn byrja á að þakka fyrir þessa umræðu, þó að einhver kynni að halda að hún væri varla tímabær þar sem

þess eðlis að álit margra, þar á meðal mín, á því hvernig Bandaríkjamenn höguðu sínum málum beið hnekki. Ég varð fyrir miklum vonbrigðum. sama skapi er maður bjartsýnn á að nýr forseti Bandaríkjanna muni snúa af þeirri braut sem Trump lagði

sérstaklega að hann ætli sér greinilega að taka virkari og betri þátt í alþjóðlegu samstarfi, og hafa hér verið nefnd ágæt dæmi um það Ég held að við eigum að leggja allt kapp á að styrkja samband okkar við Bandaríkin. En ég held líka að við eigum að vera með opin augu fyrir því fyrir því að það verða ekki ný Bandaríki á alþjóðlegum vettvangi sem spretta fram nú á næstu mánuðum.

Það held ég að verði ekki leyst en þarf að fara í og sjá til hvað skeður vegna þess að sennilega, eins og staðan er í dag, og miðað við það sem flestir segja, erum við á síðasta snúning út frá umhverfissjónarmiði

og áhrif sem þau geta haft á utanríkisstefnu Bandaríkjanna og samskipti og samstarf, m.a. við Ísland. Ég ætla að leyfa mér að ræða afmarkaðan þátt sem hefur gleymst í umræðunni, óviljandi eða viljandi. Árið 2019 var undirrituð reglugerð um veiðar á langreyði og hrefnu árin 2019–2023. Heimilt er að veiða 200 langreyðar og 200 hrefnur hér á landi á ári. Kannanir Íslandsstofu á viðskiptalegum hagsmunum þjóðarinnar í þessum efnum sýna að um helmingur neytenda í Norður-Ameríku segist ekki kaupa neinar afurðir frá þjóð sem stundar hvalveiðar. Öllum ætti því að vera ljóst að þessar veiðar okkar eru bæði umhverfislega og efnahagslega óskynsamlegar og skaðlegar fyrir ímynd og efnahag. Ég veit að hvalveiðar eru á forræði sjávarútvegsráðherra en við þurfum að ræða þessar veiðar í víðu samhengi, líka út frá hagsmunum okkar í utanríkismálum. Milliríkjasamskipti og gríðarlegir viðskiptahagsmunir eru í húfi. Þótt ríkisstjórn Donalds Trumps hafi ekki haft miklar áhyggjur af hvalveiðum okkar eru miklar líkur á að það muni breytast í forsetatíð Joes Hann var varaforseti 2014 þegar Obama kynnti mjög skýra stefnu Bandaríkjanna gagnvart hvalveiðum Íslendinga og annarra hvalveiðaþjóða. Það voru bein tilmæli frá Obama til embættismanna að forðast samskipti við Íslendinga á meðan á þeim stæði.

þjóðanna, okkar í millum, á rætur langt aftur til fyrstu daga lýðveldisins. Sveinn Björnsson fór í sína fyrstu opinberu heimsókn til Washington DC að hitta Franklin Delano Roosevelt, 32. forseta Bandaríkjanna, í ágúst

Þetta er allt of stuttur tími, en ég ætla að benda á eitt atriði. Á fundi stjórnarnefndar NATO-þingsins í fyrra var Nancy Pelosi, forseti

Það er rétt hjá ráðherra, alþjóðamálin skipta þjóð eins og Íslendinga miklu máli. Við eigum mikið undir utanríkisviðskiptum og varnarsamstarfi. Rödd okkar á að heyrast á alþjóðavettvangi, sérstaklega á þeim sviðum þar sem við eigum hvað mesta möguleika á að geta látið gott af okkur leiða. Að mínum dómi er það á sviði friðarmála. Þó svo að við sem lítið land og í raun örríki í samfélagi þjóðanna erum við stórt land þegar kemur að friðarmálum á alþjóðavettvangi. Snýr það fyrst og fremst að því að við njótum trausts meðal annarra þjóða. Það hefur framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna staðfest. Við höfum ekki her og við stundum ekki vopnaframleiðslu. Í því felast mikil tækifæri vegna þess að traust er lykillinn að árangri í því að miðla málum til friðar. En þessi umræða hér snýr sérstaklega að samstarfi okkar við Bandaríkin.

Ég er ekki alveg viss um að svo sé. Vandræðagangurinn hjá ríkisstjórninni þegar varaforseti Bandaríkjanna sótti okkur heim í september 2019 var ekki til fyrirmyndar. Var það vegna þess að ríkisstjórninni líkaði ekki við þáverandi valdhafa í Washington? Það er ekki hægt að álykta á annan veg. Bandaríkin eru okkar helsta vinaþjóð, ríki sem við eigum mikilvægan varnarsamning við og varnarsamstarf. Samstarfið við okkar helsta bandalagsríki, Bandaríkin, má aldrei litast af því að ráðherrum í ríkisstjórn Íslands líki ekki við þjóðarleiðtogann eða stefnu hans. Það eru íslenskir hagsmunir sem skipta hér öllu máli.

Herra forseti. Ég tel að það hafi verið gríðarlega jákvætt þegar nýr forseti tók við völdum í Bandaríkjunum, og þar með hafi strax orðið stefnubreyting varðandi þátttöku í ýmiss konar alþjóðasamstarfi, til að mynda með Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og að Bandaríkin komi aftur inn í Parísarsamkomulagið. Það er nákvæmlega á þeim vettvangi sem þjóðir heims þurfa að takast á við aðsteðjandi og vandamál samtíma okkar. Er þar auðvitað nærtækast að benda á loftslagsvána og benda á heilbrigðisógnina sem kórónuveirufaraldurinn hefur svo sannarlega sýnt okkur að er alvöru vá sem steðjar að öllu mannkyni. Ég set hins vegar spurningarmerki við það hversu

Og vegna þess að minnst var á tvíhliða öryggissamstarf í gegnum NATO þá teljum við í Vinstri grænum að þar sé um algjörlega rangar áherslur að ræða sem tryggi ekki raunverulegt öryggi, hvorki Íslands né umheimsins, og því eigi að segja upp varnarsamningnum og við eigum að segja okkur úr NATO. En á sama tíma eigum við að sjálfsögðu að fagna öllu samstarfi þar sem þjóðir heimsins koma saman til að ræða hin raunverulegu vandamál og þar er frábært að Bandaríkin séu komin inn.

alþjóðleg leiðtogastaða Bandaríkjanna hafi fallið svolítið á síðustu árum og það eru mörg lönd að koma inn. Sumar kenningar í alþjóðafræðunum telja að það geti orðið margpóla heimur þar sem fleiri lönd stíga fram og deila höfuðábyrgðinni, frekar en að það sé eitt stórt ríki sem hafi ákveðið yfirburðavald í heiminum. En þessi alþjóðlega leiðtogastaða er ekki eitthvað sem lönd fá ókeypis. Þau fá hana með því að stunda mjög víðtæka og opna utanríkisstefnu. Það eru mörg lönd að reyna að fara þá leið í dag og við eigum auðvitað að fagna því og nýta okkur það, sem það smáríki sem við erum, til að reyna að koma áfram góðum breytingum. Umhverfismálin eru þar lykilatriði vegna þess að við vitum að Bandaríkin eru eitt stærsta mengunarland heims,

Margir hafa nefnt aukið samstarf á sviði öryggis- og varnarmála og það er náttúrlega málefni sem við höfum rætt nokkrum sinnum í þingsal. Ég held að þar sé vettvangur

hvers virði það er og hversu brothætt það er. Því tengjast hlutir eins og upplýsingaóreiða og falskar fréttir sem grafa undan lýðræðinu. Það hefur sýnt sig mjög greinilega í Bandaríkjunum í kringum þessar kosningar. Norðurlöndin eru mjög framarlega á þessu sviði og við í Norðurlandaráði höfum lagt áherslu á lýðræðið og í formennskutíð Íslands 2020 í Norðurlandaráði var eitt af okkar áhersluatriðum í formennskuáætluninni að standa vörð um lýðræðið með áherslu á upplýsingaóreiðu og falskar fréttir. Ég sæi fyrir mér

það eins góð samskipti og nokkur kostur er, það eru hagsmunir okkar og þeir eru margslungnir eins og margir ræðumenn hafa komið inn á. Má þar nefna norðurskautsmálin og umhverfismálin, sem eru náttúrlega mjög umfangsmikil síðan öryggis- og varnarmál. Við erum í félagsskap með Bandaríkjunum í NATO og ég held að það sé mjög mikilvægt að þátttaka Bandaríkjanna og samvinna okkar við þau um öryggis- og varnarmál af ýmsu tagi í víðtækri merkingu fari fyrst og fremst í gegnum samstarf okkar í NATO.

stefnu Trumps og meiri áherslu hans á að setja Bandaríkin ávallt í fyrsta sæti og snúa sér að tvíhliða samningum við ríki, í staðinn fyrir að sinna þeim með marghliða

með góðri eftirfylgni er það sem við Íslendingar þurfum mest á að halda.

orsakir og afleiðingar hlýnunar jarðar og mannréttindi og aðgerðir í þeim málaflokkum. Stefna Trumps í loftslagsmálum var ekkert minna en hörmulegt slys enda voru undir hans stjórn um 200 reglugerðir og lög er varða umhverfis- og loftslagsmál veikt eða hreinlega afnumin.

og það er auðvitað engin tilviljun að samstarfið hefur eflst jafn mikið og raun ber vitni á undanförnum árum. Það er mjög langur vegur frá. Það er út af áherslu og það er út af undirbúningi og það er út af vinnu.

skoða tíst frá Harry Kamian, sem er staðgengill sendiherra, sem ég átti fund með nú í vikunni. Það eru ákveðin góð skilaboð, finnst mér, frá Bandaríkjamönnum að senda strax staðgengil sendiherra til Íslands. Fundurinn sem við áttum var mjög uppbyggilegur og góður og tístið er algerlega í samræmi við það. Þar er lögð áhersla á áframhaldandi dýpkun á samstarfi Íslands og Bandaríkjanna.

að fara í einhvers konar samninga um að útdeila þingflokkum mjög takmörkuðum tíma til að ræða svo gríðarlega mikilvæg mál. Þannig ber til að Sjálfstæðisflokkurinn, sem er stærsti þingflokkurinn með 16 þingmenn, fær fimm mínútur,

leyfum þeim sem hafa áhuga og hafa eitthvað til málanna að leggja að koma inn í umræðuna og leyfum andsvör og förum í þessa umræðu, sem verður svo skemmtileg hér í þessum góða þingsal

þar sem tekinn er einn dagur fyrir umræðu um alþjóðastarf þingmanna, verði dreift miklu frekar en að taka heilan dag sérstaklega undir hana. Kannski yrði það til þess fallið að að gefa öðrum þingmönnum sem ekki taka þátt í alþjóðastarfinu meira færi á að taka þátt í umræðunum, (Forseti hringir.) þar sem við fengjum að njóta viðveru þeirra og þá fleiri en þeirra sem taka sérstaklega þátt í alþjóðastarfi þingsins.

hafa tímann í einhvers konar hlutfalli við stærð flokka og fylgja þingsköpum, en kannski ekki síst að umræðunni sé stýrt af þeim sem hafa virkilega áhuga á henni. Það er mikilvægt að gæði umræðunnar séu í samræmi við áhuga fólks og að því marki tek ég undir beiðnir sem hafa komið fram um að við leggjum meiri áherslu á alþjóðamál, utanríkismál, í þessum þingsal og jafnvel í þingnefndum. stór heimur þarna úti. Við þurfum að vera miklu virkari í því að beita okkur fyrir aðkomu Íslands. Við höfum gert margt vel, ég er ekki að gagnrýna neinn núna, en horfum á þetta svolítið í víðu samhengi og reynum að gera aðeins betur. Ég held við viljum það öll. Við ættum öll að geta það en týnum okkur ekki endilega alltaf í einfaldari innanríkismálum vegna þess að þetta skiptir máli.

hrósa hæstv. forseta fyrir mikla nákvæmni í bjölluslætti en bendi honum kannski á að dempa bjölluna örlítið fyrr. Ég var einu sinni varaforseti þingsins og ég fékk þessi skilaboð frá konu ofan af Skaga og beini þeim hér með áfram til hæstv. forseta.

Mér finnst t.d. óþægilegt í sérstökum umræðum, og þetta er eitthvað sem þarf að skoða í þingskapanefndinni, að þegar málshefjandi og svo svo ráðherra fá að loka umræðunni þá hafa þeir eina og tvær mínútur til að taka saman og svara spurningum þingmanna. Ég held að við ættum aðeins að horfa til þess ef og þegar við gerum mögulegar breytingar á reglum um sérstakar umræður.

til þess að þetta yrði ekki allt hvað á annars kostnað var ekki um annað að ræða en að semja um afmarkaðan og frekar stuttan ræðutíma varðandi þessa sérstöku skýrslu. Það er sjálfsagt mál að taka hana til umræðu og var tekið vel í óskir um að hún yrði rædd hér. En þetta er ekki skýrsla að beiðni Alþingis eða reglubundin skýrslugjöf samkvæmt þingsköpum. Hér er sérstök skýrsla sem hæstv. ráðherra hefur látið gera og hafði áhuga á því að hún yrði rædd á þingi og það var tekið vel í það. En það var ekki endilega þar með lofað að sú umræða stæði í heilan eða hálfan dag. Það er nefnilega þannig, herra forseti, að tími,

sem horfa bara á umræðurammann í hverju máli fyrir sig, og finnst hann ekki nógu rúmur, að hafa hið stóra samhengi hlutanna í huga.

Það að tilheyra stórum þingflokki á þingi takmarkar mjög málfrelsi í mörgum málum. Ég held að margir hér séu búnir að átta sig á því fyrir margt löngu. Þetta er eitthvað sem þarf að taka fyrir. Sérstakar umræður og annað — tvær mínútur og tvær mínútur. Við komumst aldrei að þar.

Þar er einnig að finna upplýsingar um áhrif heimsfaraldursins á alþjóðaviðskipti og hvernig utanríkisþjónustan hefur lagt kapp á að takmarka áhrif af heimsfaraldrinum á íslenskan útflutning og standa vörð um íslenska hagsmuni. Allt frá því að ég tók við embætti fyrir rúmum fjórum árum hef ég lagt allt kapp á að tryggja að íslensk fyrirtæki búi við bestu mögulegu viðskiptakjör á erlendum mörkuðum. Frelsi í alþjóðaviðskiptum skiptir einfaldlega höfuðmáli fyrir lítið opið efnahagskerfi eins og Ísland. Strax á fyrstu mánuðum í embætti lét ég greina ítarlega hvernig mætti gera utanríkisþjónustuna skilvirkari og nýta fjármuni og mannafla betur til að sinna hagsmunum Íslands. Gerðar voru margvíslegar breytingar í kjölfarið.

Af hverju skyldi ég nú vera að rifja upp þær breytingar sem hafa átt sér stað frá því að ég tók við embætti utanríkisráðherra? Ástæðan er sú að ég tel að þær breytingar hafi sýnt mikilvægi sitt í hremmingum síðasta árið og að það hafi skipt miklu að búið var að innleiða þær þegar heimsfaraldurinn skall á. hefur ekki látið sitt eftir liggja til að styðja við útflutningsfyrirtækin okkar. Við höfum komið á fót sérstakri viðskiptavakt þar sem fyrirtæki geta fengið aðstoð utanríkisþjónustunnar allan sólarhringinn komi upp vandamál sem brýnt er að leysa. Þá er einnig vert að nefna þjónustuborð atvinnulífsins sem sett var á fót með samningi við Íslandsstofu þar sem fyrirtæki geti á einum stað fengið upplýsingar um möguleika á stuðningi við atvinnuþróunarverkefni í þróunarlöndum og víðar. Virðulegi forseti. Eins og fram kemur í skýrslunni Áfram gakk! Utanríkisviðskiptastefna Íslands eru Bandaríkin stærsta einstaka viðskiptaland okkar en stærstur hluti viðskipta Íslands er við Evrópuríki. Árið 2019 fóru yfir 80% af öllum vöruútflutningi Íslands til Evrópuríkja og um tveir þriðju hlutar alls innflutnings komu þaðan. Hlutfall vöruútflutnings til Evrópusambandsríkja, sem þá voru 28 talsins, var um 70% en ef Bretland, sem nú er ekki lengur hluti af ESB, er undanskilið lækkar hlutfallið í 60%. Bretland er þannig stærsti einstaki markaðurinn fyrir íslenskar vörur. Eins og ég hef áður vakið athygli á eru tölurnar misvísandi varðandi Holland þar sem stór hluti útflutnings okkar fer í gegnum Rotterdam og þaðan á aðra markaði, einnig utan Evrópu. Ég vek athygli á því að í viðskiptaskýrslu eru birtar niðurstöður greiningar á áhrifum hugsanlegrar þátttöku í tollabandalagi ESB. Þar kemur fram að áhrif af aðild Íslands að tollabandalaginu hefðu í för með sér umtalsverðar breytingar á tollframkvæmd og hækkun tolla í mörgum vöruflokkum, m.a. leiddi frumáætlun tollyfirvalda í ljós að auk hækkunar meðaltolls myndi kostnaður við upptöku nýrra tollkerfa nema allt að 30 milljónum evra. Tel ég því augljóst hvar hagsmunum okkar Íslendinga er best borgið hvað varðar viðskipti við Evrópu. Árið 2019 kom helmingur tekna Íslendinga af þjónustuútflutningi frá Evrópuríkjunum og um þrír fjórðu hlutar af innfluttri þjónustu. Bandaríkin voru þó stærsti einstaki markaðurinn fyrir íslenska þjónustu árið 2019 eða um 30%, en Bretland var sá næststærsti með 12%. Í skýrslunni er að finna ítarlega umfjöllun um Alþjóðaviðskiptastofnunina, WTO, og mikilvægi alþjóðaviðskiptakerfisins fyrir þjóðir eins og Ísland sem reiða sig í svo miklum mæli á utanríkisviðskipti. Alþjóðaviðskiptakerfið hefur verið byggt upp á mörgum áratugum með afnámi viðskiptahindrana á borð við tollmúra og tæknilegra viðskiptahindrana, komið á auknu gagnsæi og ýmsum öðrum úrbótum. Slíkt regluverk er afar mikilvægt fyrir minni ríki þar sem það takmarkar möguleika stærri ríkja til að neyta aflsmunar í viðskiptum. Síðustu misseri hafa blikur verið á lofti og það kerfi sem komið hefur verið á innan Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, til að taka upp og leysa úr ágreiningi, verið í uppnámi. Ísland er Ísland er í hópi þeirra ríkja sem berjast gegn verndarhyggju fyrir frjálsum viðskiptum og standa vörð um alþjóðaviðskiptakerfið. Þá hefur Ísland einnig verið í fararbroddi við að setja á dagskrá WTO umræðu um stöðu kvenna í alþjóðaviðskiptum.

er greint frá því hver nýting tollkvóta í landbúnaði hefur verið. Árið 2019 voru innflutningskvótar ESB til Íslands fullnýttir en útflutningskvótar Íslands til ESB ekki nýttir nema að hluta. Um 57% af tollkvóta kindakjöts voru nýtt, en rúmlega helmingur fór til Bretlands eða 36% af heildarkvóta. Þá fer stór hluti af skyri og ostum sem flutt er til ESB í gegnum Rotterdam og þaðan á markaði sem eru fyrir utan ESB og teljast því ekki fullnýttur kvóti.

Í heildina ná fríverslunarsamningar Íslands til 74 ríkja og landsvæða og tæplega 3,2 milljarða manna. Þar af bíða þrír samningar EFTA gildistöku. Það er samningurinn við Indónesíu, Ekvador og Gvatemala.

Skýrslan fjallar einnig um ýmsa aðra samninga sem gegna mikilvægu hlutverki til að tryggja hagsmuni Íslands á sviði utanríkisviðskipta. Má t.d. nefna tvísköttunar- og fjárfestingarsamninga sem draga úr áhættu og kostnaði fyrirtækja við umsvif erlendis.

Íslands. Loftferðasamningar eru forsenda þess að íslensk flugfélög geti starfað á alþjóðlegum markaði og haldið víðtækum flugsamgöngum við útlönd. Á tíma mínum í embætti hafa verið gerðir og undirritaðir loftferðasamningar við Úkraínu, Marokkó og Mósambík og viljayfirlýsing var gerð við Japan sem greiðir fyrir beinum flugsamgöngum við landið.

ekki síst í ljósi þess að búist er við að þungamiðja alþjóðlegrar fríverslunar og viðskipta haldi áfram að færast til austurs. Þar er ört vaxandi millistétt sem hefur tileinkað sér nýjar neysluvenjur. Áfram verður auðvitað brýnt að sinna nærmörkuðum en ljóst er að mikil tækifæri bíða íslenskra útflutningsfyrirtækja á fjarlægari slóðum. Í skýrslunni er einnig fjallað um breytingar á norðurslóðum, aukinn áhuga fjarlægari ríkja á svæðinu og tækifæri og hagsmuni Íslands sem norðurslóðarríkis. Sjálfbærni þarf að vera gegnumgangandi leiðarljós í starfi okkar á norðurslóðum. Á næstunni kemur út önnur skýrsla þar sem fjallað verður sérstaklega um viðskiptatækifæri á norðurslóðum og hvernig best er að standa vörð um hagsmuni Íslands á þessu víðfeðma svæði. Virðulegi forseti. Eins og ég gat um í upphafi hef ég lagt sérstaka áherslu á hlutverk mitt sem ráðherra utanríkisviðskiptamála allt frá því að ég tók við embætti fyrir rúmum fjórum árum. Það hefur margt gerst á þessum tíma. Efnahagssamvinna Íslands og Bandaríkjanna hefur verið fest í sessi og Íslandsfrumvarpið, sem er þýðingarmikið skref í átt að bættum aðgangi íslenskra fjárfesta og viðskiptaaðila að þessu mikilvægasta viðskiptalandi okkar, hefur verið lagt fram á Bandaríkjaþingi.

Í raun hefur það verið forgangsmál á öllum mínum pólitíska ferli að berjast fyrir því að íslensk fyrirtæki búi við bestu mögulegu kjör á erlendum mörkuðum og að umgjörð viðskiptamála hér heima sé góð og traust. Hér áður var ég formaður þingmannanefndar EFTA og hef alla tíð haft metnað fyrir þessum málaflokki enda meðvitaður um mikilvægi utanríkisviðskipta fyrir lífskjör allra Íslendinga. Aðbúnaður íslenskra fyrirtækja þarf að vera með besta móti til að tryggja að á Íslandi að á Íslandi vilji fyrirtækin okkar halda áfram að dafna og vaxa okkur öllum til hagsbóta. Það er beint, skýrt og klárt orsakasamband milli útflutningsverðmæta og lífskjara almennings. Gleymum því ekki. Það er því með mikilli ánægju sem ég legg fram þessa skýrslu hér á Alþingi. Ég vona að hún gagnist þinginu og hlakka til að eiga samtal við ykkur um utanríkisviðskiptamálin hér í dag.

En við sem erum að skríða yfir fimmtugt munum ágætlega eftir því þegar viðskipti við útlönd voru talsvert minni, þegar innflutningstakmarkanir gerðu það að verkum að við höfðum úr færri vörum að velja. Það var erfiðara að kaupa í matinn, sælgæti, húsgögn og annað slíkt. Við vorum að verja innlenda framleiðslu. Við opnari viðskiptastefnu sýndu

Í dag búum við sem betur fer við miklu fjölbreyttara vöruúrval frá öllum heimshornum og flytjum sömuleiðis íslenskan varning út til flestra heimshorna. Við þurfum aðeins að gæta að okkur og kaupa meira það sem er framleitt næst okkur

Það hlýtur þó að skjóta örlítið skökku við þegar hér er verið að ræða um stefnuskjal þar sem fjallað er um aukna fríverslun, og hvernig ryðja eigi úr vegi ýmsum viðskiptahindrunum, að færð séu rök fyrir auknum hömlum og tollum á landbúnaðarvörur.

græna atvinnubyltingu. Ég er alveg viss um að í flestum ef ekki öllum flokkum eru sjónarmið sem geta róið í sömu átt. Við skulum endilega sameinast um það og láta haldast í hendur aukna verðmætasköpun, meiri samskipti við útlönd og umfram allt kraftmeiri og metnaðarfyllri loftslagsaðgerðir.

Herra forseti. Ég ætla að byrja á því að þakka kærlega fyrir þá skýrslu sem hér liggur fyrir. Hún er í mínum huga merkilegt plagg og hafsjór af fróðleik, ekki síst fyrir þá

Við erum að verða opnara land en nokkru sinni áður og við erum í raun að verða opnara land en flest önnur Evrópuríki, þó að sumir vilji síðan fara inn í einhver þau bandalög sem þar eru.

átta sig á því hvað við höfum náð langt og gert marga góða hluti þegar kemur að fríverslunarsamningum við aðrar þjóðir.

og mikilvægi þessara landa í viðskiptum okkar hefur aukist úr 9% í 12% á sama tíma og mikilvægi Evrópusambandsins hefur verið að minnka. Tækifærin í framtíðinni liggja einmitt í fleiri og öflugri viðskiptasamningum, fríverslunarsamningum, af þessu tagi.

í ýmsum málum er að þvælast fyrir okkur og koma í veg fyrir að við náum að auka okkar alþjóðaviðskipti. Þar mætti t.d. nefna stefnu okkar í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum, verndarstefnu okkar þar sem hefur þvælst fyrir okkur í samskiptum við mörg lönd og mun

En svo er bara svo margt annað sem ég get ekki einu sinni gert mér í hugarlund þar sem við gætum verið að sækja inn á önnur mið, verið að stunda ríkari viðskipti við aðrar þjóðir

og Covid kemur náttúrlega þar ofan í. Það er reyndar vel farið yfir Covid og viðbrögð utanríkisráðuneytisins við því ástandi í skýrslunni, það er mjög vel gert og var vel að verki staðið þannig að ég fagna því. En í ljósi þess að Alþjóðaviðskiptastofnunin hefur fengið þessi högg á sig verðum við kannski annars vegar að leggja mikinn metnað í að reyna að leysa þau vandamál sem eru til staðar, þau eru mörg og þau eru flókin. Hitt er að við ættum kannski líka að leita svolítið inn á við í það að nýta Íslandsstofu enn betur. Hún er vel nýtt en hún gæti verið nýtt betur. Sömuleiðis þarf að byggja upp frekara net af sendiskrifstofum og viðskiptaskrifstofum hér og þar um heiminn til að auðvelda íslenskum fyrirtækjum að sækja í viðskiptasamninga og byggja upp sitt viðskiptanet.

orkuskipti í flugi. Þarna er massíft ónýtt tækifæri fyrir Ísland ef við myndum búa okkur undir það að geta farið á alþjóðamarkaði. Í staðinn fyrir að vera bara neytendur nýjustu tækni í flugi, eða hverju sem er, gervigreind,

eru hreinlega vegna þess að innlendar stofnanir og innlendar stefnur eru oft ekki alveg í réttu samhengi við útflutning. Þess vegna hafa Píratar, með aðkomu Framsóknarflokksins, sjálfbæra iðnaðarstefnu vegna þess að þar höfum við möguleika á því að samstilla stefnu okkar í nýsköpun og atvinnuþróun og þess háttar við utanríkisviðskiptastefnu

Þetta eru atriði sem stjórnvöld geta annaðhvort sett fram sem skilyrði eða tengt skilyrðum eða hvatningu til fyrirtækja, hvort sem er erlendra eða innlendra.

Bæði er mjög mikilvægt að hafa ekki öll eggin í sömu körfu og hafa þetta fjölbreytt á báða bóga og eins, þegar kemur að hverju landi fyrir sig, að reyna að ná jafnvægi þar

Það þarf að gæta að vistspori inn- og útflutnings. Við erum sífellt að tala um loftslagsáhrifin og sem grænasta viðskiptastefnu. Það er eitthvað sem við hefðum ekki heyrt fyrir 20 árum, eða

sem við eigum eflaust eftir að eyða bæði tíma og orku í að framleiða, vegna þess að það er einn af helstu orkugjöfum framtíðarinnar,

efnum. Viðskipti sem þróunarsamstarf skipta okkur líka máli. Síðan eru það nærsamfélögin. Við erum með viðskipti við lönd hér í kringum okkur, hvort sem það eru Norðurlöndin eða lönd í Norðvestur-Evrópu, sem við þurfum að þróa og styrkja í ljósi þess sem ég hef verið að segja, þó ekki væri nema vegna loftslagsmála eða umhverfismála. Þarna erum við því að tala um jafnvægi milli inn- og útflutnings. Við erum að ræða um vistsporið. Við erum að ræða um viðskipti við ábyrga framleiðendur. Við erum að ræða um viðskipti sem þróunarsamstarf. Við erum að ræða um viðskipti þar sem virðing fyrir mannréttindum kemur inn í myndina og við erum að ræða um áherslu á nærsamfélög. Þegar við höldum áfram að þróa okkar viðskiptaumhverfi þá finnst mér þetta vera atriði sem við

í fortíðinni mikil viðskipti við Rússland og ég spyr, og það er þá önnur spurning til utanríkisráðherra: Er yfir höfuð hægt að hugsa sér viðskipti við Rússland, að öllu óbreyttu,

Kanada er land sem ég hef oft undrað mig á að við höfum ekki náð meiri viðskiptasamböndum við en raun ber vitni, ég tæki það jafnvel fram yfir Eyjaálfu. er það ekki síst fríverslunarsamningurinn við Bandaríkin sem er okkur auðvitað mikilvægur ef hann kemst einhvern tímann á. Ég spyr einfaldlega: Hver væru næstu skref með nýjum stjórnvöldum í að þoka því máli áfram?

og mér finnst hún að mörgu leyti draga ágætlega fram hversu mikilvæg alþjóðaviðskipti eru fyrir okkur Íslendinga.

öll og gerð ágæt grein fyrir því hvernig tekist var á við og er verið að takast á við vandann sem kom upp varðandi íslenska ríkisborgara víða um heim í tengslum við Covid. Þar stóð utanríkisþjónustan sig mjög vel.

þess að við erum fámenn þjóð og getum ekki verið sjálfum okkur nóg um alla hluti. Þess vegna er ákaflega brýnt að við getum átt viðskipti sem víðast á sem hagstæðustum kjörum, til að við getum líka byggt upp fjölbreytt atvinnulíf sem stendur undir góðum lífskjörum. Það er því algerlega klárt algerlega klárt að utanríkisviðskipti eru okkur gríðarlega mikilvæg. Það eru sífelldar breytingar í heimi utanríkisviðskipta. Við ræddum áður, í tengslum við valdaskiptin í Bandaríkjunum, um mikilvægi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og hvernig Bandaríkin hafa hafa dregið úr þýðingu fjölþjóðlegra viðskipta í valdatíð Trumps en við vonum öll að það muni breytast. En ég ætlaði nú ekki að endurtaka það. Allt er

á því sem er að gerast og mun gerast. Nú er Bretland gengið úr Evrópusambandinu. Það verða ýmsar breytingar.

sé mikilvæg umskipunarhöfn en mikill útflutningur fer í gegnum Bretland. Hvaða áhrif mun þetta hafa, t.d. hvað varðar útflutning á fiski? Mun hann í auknum mæli fara beint yfir á meginlandið en ekki hafa neina viðkomu í Bretlandi?

telur að við eigum að tengjast miklu betur og sterkari böndum við Evrópusambandið og eigum að ganga í það af mörgum ástæðum, m.a. viðskiptalegum en ekki síður af menningarlegum og pólitískum

snýst aðild Íslands að Evrópusambandinu alls ekki um fjölda tollnúmera eða meðaltal tolla. Það er bara svo langt frá því. Það er ekki verið að leggja neitt mat á það hvort aðild að Evrópusambandinu sé góð eða vond fyrir Ísland, alls ekki. Það er verið að smætta þetta mál og afvegaleiða vísvitandi, að mínu mati, umræðuna um þetta stóra og mikilvæga mál sem snertir framtíðarsamskipti okkar við Evrópu og það veldur mér vonbrigðum. En það er ekki í fyrsta skipti sem ég verð fyrir slíkum vonbrigðum og ég hef áður átt orðastað við hæstv. ráðherra um það, en ég fæ honum ekki breytt og sjálfsagt hann ekki mér heldur.

í henni eru ágætar tölulegar upplýsingar og gott yfirlit yfir flest það sem snýr að okkar utanríkisviðskiptum.

Við þurfum stöðugt að vera vakandi fyrir nýjum mörkuðum og tækifærum en á sama tíma að sinna okkar viðskiptavinum og þeim mörkuðum sem við höfum nú þegar unnið.

um heiminn. Ég held að það sé eitthvað sem við þyrftum að skoða og meta þörfina á því. Kannski hefur það þegar verið gert. Það væri áhugavert að heyra af því. Ég hafði hugsað mér að

Fríverslunarsamningur okkar við Kína gekk í gildi — ég hef skrifað það hér — 1. júlí 2014. Hann felur í sér niðurfellingu á tollum á flestum útflutningsafurðum Íslendinga. Samkvæmt þeim tölulegu upplýsingum sem fylgja í skýrslunni sést vel að viðskipti okkar við Kína hafa aukist nokkuð síðan samningurinn gekk í gildi og kínverskum ferðamönnum hefur fjölgað verulega hingað til lands.

Sér ráðherra fyrir sér að við þurfum að grípa til einhverra sérstakra aðgerða til þess að nýta hann kannski enn betur? Mig langaði til að ræða loftferðasamningana, sérstaklega stöðu samningsins við Japan,

með mikilvæga skýrslu og gagnlega. Utanríkisviðskipti eru aflgjafi hagsældar og velmegunar. Það þekkjum við Íslendingar allt frá landnámi. Aldrei hefur okkur farnast betur á öllum öldum Íslandsbyggðar en þegar viðskiptin voru frjáls og aldrei verr en þegar við vorum undir einokunarviðskiptaháttum. Ef við lítum til liðinnar aldar þá er okkar saga í efnahagslegu tilliti sú að við brutumst úr fátækt til bjargálna, síðar ríkidæmis og auðlegðar, fyrir tilstilli utanríkisviðskipta vegna þess að við áttum aðgang að mörkuðum fyrir framleiðsluvöru

Það er alveg rétt en því má kannski líka bæta við að lönd sem við viljum gjarnan bera okkur saman við, eins og Danmörk, Svíþjóð og baltnesku ríkin, mælast ofar á þeim kvarða og það undirstrikar bara í mínum huga hvað við eigum mikil tækifæri á þessum vettvangi. Herra forseti. Ég er eins og fleiri hv. ræðumenn hérna

forseti. Ég vil þakka, eins og aðrir þingmenn sem hér hafa komið upp, fyrir þessa ágætu skýrslu og vinnuna á bak við hana af hálfu starfsfólks utanríkisráðuneytisins. Það er ljóst að hún nýtist vel sem yfirlit og samantekt yfir samninga sem tengjast utanríkisviðskiptum Íslendinga. Ég fagna því líka sem fram kemur í þessari skýrslu og er samantekið um áhrif Covid-19 á íslenskan útflutning.

það sem yfirskrift skýrslunnar er, utanríkisviðskiptastefna Íslands. Þar finnst mér svolítill skortur á. En það eru

Og í umfjöllun um áhrif loftslagsbreytinga á viðskipti, sem að mínu viti er nánast í mýflugumynd, hefðu mátt vera frjórri tillögur og skýrari sýn á stefnumörkun.

En talandi um Evrópu hefði ég líka viljað sjá í þessari góðu skýrslu hæstv. utanríkisráðherra skýrari stefnumörkun þegar kemur að viðskiptum og viðskiptatækifærum í Evrópu. Evrópa er langstærsta heimsálfan þegar kemur að útflutningi á vöru og þjónustu frá Íslandi. Ég vil líka vekja athygli okkar á því að í stefnumótun Íslandsstofu kom fram að íslensk fyrirtæki legðu mesta áherslu á að þau vildu styrkja sig

nýta síðustu mánuði sína í embætti til að hlusta vel á þetta ákall frá forsvarsfólki íslenskra fyrirtækja og styrkja og styðja við íslensk fyrirtæki þegar kemur að enn styrkari og meiri viðskiptum og markaðssetningu í Evrópu. Annars þakka ég fyrir þetta góða yfirlit og ágæta plagg sem nýtist okkur sem samantekt

aðgengileg og yfirgripsmikil um það sem að mínu mati skiptir mestu máli fyrir hagsæld íslensku þjóðarinnar, sem eru auðvitað viðskipti manna á milli. Fyrir litla þjóð, fámenna eyþjóð eins og okkar, eru alþjóðaviðskipti auðvitað lykilatriði að hagsæld hér.

í kjölfar þeirrar viðskiptaþvingana sem við tókum þátt í, með réttu að mínu mati, gagnvart Rússlandi. Í kafla um Alþjóðaviðskiptastofnunina

alþjóðaviðskiptum með landbúnaðarafurðir milli Íslands og Evrópusambandsins.

faraldurinn tekinn inn og allt sett í samhengi við þá þróun sem hefur átt sér stað síðustu áratugi í utanríkisviðskiptum þjóðarinnar og á alþjóðavísu. Leikmyndin er skýr.

að ábatasömum og gagnkvæmum viðskiptum þjóða í milli. Flestir þessara samninga ganga út á gagnkvæman ábata þannig að þjóðir geti nýtt sem best þá framleiðsluþætti sem henta til að skapa vöru og þjónustu. Þannig nýtast yfirburðir þjóða betur og það skapar gagnkvæman ábata sem leiðir til heildarávinnings. Þetta er alger kjarni í öllu sem við köllum utanríkisviðskipti. Þessi gagnkvæmi ábati er grundvöllur þeirrar hagsældar sem við höfum byggt upp, velferðar og bættra lífskjara.

Það er því algjör fásinna að ætla að bindast þeim heimshluta sérstökum böndum umfram aðra. Við Miðflokksfólkið erum náttúrlega alþjóðasinnar eins og allir vita og við viljum eiga viðskipti við ríki úti um allan heim.

þingsins með einhverjum hætti. Ég þakka fyrir góða umræðu hjá hv. þingmönnum. Mér finnst ekkert að því að hv. þingmenn gagnrýni það sem gert er en ég vek athygli á því að þetta er í fyrsta skipti sem svona skýrsla hefur komið fram og það má örugglega

þess að það er ekki hefðbundið mál í þeim skilningi að hér sé um hefðbundna lagabreytingu að ræða. Hér er verið að bregðast við kórónuveirufaraldrinum og því neyðarástandi eins og menn mátu það í febrúar eða mars á síðasta ári. Það er einnig verið að bregðast við ábendingum um skort skort á lagaheimild til verulegra skerðinga á stjórnarskrárvörðum rétti einstaklinga og um leið er verið að viðurkenna að mikil þörf er á heildarendurskoðun á þessum lögum.

Mér hefur hins vegar fundist brenna við að þá sé þar jafnan verið að vísa til faraldursins sem slíks, veirunnar sjálfrar, en ekki til aðgerða sem gripið hefur verið til til að bregðast við faraldrinum. Ég geld varhuga við því að menn líti svo þröngt á neikvæðar afleiðingar kórónuveirufaraldursins vegna þess að sóttvarnaaðgerðir, bæði hér á landi og víða um heim, hafa ótvírætt haft neikvæðar afleiðingar í för með sér. Nýlega kom út greining hjá sjálfstæðri bandarískri rannsóknastofnun, National bureau of economic research, aldagömul þar í landi, þar sem fram kemur að á næstu 15 árum, hún metur það sem svo, verði um 1 milljón ótímabærra dauðsfalla vegna sóttvarnaaðgerða þar í landi, og er þá bara verið að vísa til afleiðinga af völdum atvinnuleysis þar í landi. 1 milljón manna.

Þá má heldur ekki líta fram hjá því að efnahagslegar afleiðingar hafa að sjálfsögðu áhrif á lýðheilsu. Það er engin tilviljun að í þeim löndum sem glíma við bágan efnahag er lýðheilsa gjarnan í hættu.

Mig langar í því sambandi að nefna að nýlega, fyrir nokkrum dögum, kom út í fyrsta sinn í sögu danska þingsins rannsóknarskýrsla

ekki það að ég sé sérstakur talsmaður rannsóknarskýrslu og sé að kalla eftir slíkri hér af hálfu Alþingis, en ég held einmitt þvert á móti eða þess þá heldur megi ýmislegt kannski læra af niðurstöðum í þeirri rannsóknarskýrslu sem kom út fyrir nokkrum dögum hjá danska þinginu. Þar kemur fram að það hafi verið augljós mistök í Danmörku að hafa ekki endurskoðað sóttvarnalögin áður en þessi kórónuveirufaraldur gekk yfir. Sóttvarnalög Danmerkur eru, eins og þau lög sem gilda á Íslandi, komin til ára sinna. Í því ljósi er komist að þeirri niðurstöðu að lítill tími hafi verið til að gera þær breytingar þegar faraldurinn var hafinn og þannig hafi mikill hraði verið á lagabreytingum. Lagabreytingar í

að þær lagabreytingar hafi verið gerðar með þeim hraði að það hafi verið á kostnað gæða lagasetningarinnar og hins lýðræðislega ferlis, þ.e. réttarríkisins.

með fyrirhugaða endurskoðun heildarlaganna, að ein af þeim ábendingum var einmitt sú að

sem skipuð væri sérfræðingum, ekki bara á sviði sóttvarna eða veirufræða, heldur einnig á sviði hagfræði og lögfræði, og að slík nefnd starfi fyrir opnum tjöldum þannig að allar hennar vangaveltur, ráðleggingar og annað séu gerðar opinberar.

sem stjórnvöld þurfi að bera undir mál áður en gripið er til aðgerða. Meginþráðurinn í þessu öllu saman og ábendingum í rannsóknarskýrslu danska þingsins er að bæði lagaákvæði og stjórnvaldsákvarðanir séu bundnar með sólarlagsákvæði. Þetta held ég, virðulegur forseti, að menn ættu aðeins að kynna sér, ekki það að menn eigi að gleypa allt hrátt sem kemur fram í skýrslum frá erlendum þingum. Aðstæður geta auðvitað margar verið öðruvísi, en margt í þessu hefur mér fundist í megindráttum eiga mjög vel við hér og ég hvet þingmenn alla til að láta sig það varða núna í framhaldinu við heildarendurskoðun laganna.

en ekki síður að skýra með afgerandi hætti af hálfu löggjafans þau hugtök og þær ráðstafanir sem verið er að beita. Það er afar mikilvægt skref sem þingið er að stíga hér og ég vil þakka sérstaklega framsögumanni nefndarinnar og málsins. Ég vil þakka allri velferðarnefnd. Ég vil þakka ráðuneytinu fyrir að bregðast hratt og faglega við þegar ljóst var að við þyrftum að hafa hraðar hendur í haust sem leið. Heildarendurskoðun á sóttvarnalögum stendur fyrir dyrum og er mikilvæg í ljósi þeirrar reynslu sem við komum til með að vera með í höndunum þegar þessi faraldur er að baki. Það er afar mikilvægt hvað Alþingi hefur sýnt mikla samstöðu, yfirvegun og málefnalega úrvinnslu í þessu flókna máli.

Það má með sanni segja að árið 2020 hafi verið undarlegasta ár í starfi Norðurlandaráðs hingað til. Vonandi fáum við ekki fleiri svona ár

gerði töluvert miklar breytingar á starfsháttum sínum á árinu til að bregðast við ástandinu. Starf ráðsins var mjög öflugt og var jafnvel að sumu leyti virkara en oft áður. Við héldum réttum takti allt árið og oft var aukafundum komið á með skömmum fyrirvara. Það hefðum við t.d. ekki getað gert hefðum við þurft að skipuleggja fundi í öðrum löndum og gera ráð fyrir ferðatíma og alls kyns kostnaði sem til fellur. Þetta gerði sveigjanleika ráðsins meiri. Við gátum brugðist hratt við aðstæðum sem upp komu hverju sinni

nú að það er vel gerlegt. Ég er nokkuð viss um að við hefðum ekkert endilega

hún var mjög góð. Við heimsóttum forsetann og áttum með honum fundi og einnig áttum við formlega fundi með þingmönnum. Það er skýr vilji í skoska þinginu fyrir nánara samstarfi við Norðurlandaráð. Auðvitað er margt að gerast bara

vinum okkar hér austan við okkur, Skotum og Bretum, og hvernig þetta þróast allt saman. Norðurlandaráð og verður í mjög nánu samstarfi við breska þingið og auðvitað viljum við líka halda áfram að rækta tengsl okkar við Skota og aðra þá sem áhuga hafa á að rækta

Það er margt að gerast í Póllandi og ýmsar breytingar, sumar hverjar algjörlega á skjön við grunngildi Norðurlandaráðs sem snúa að mannréttindum, lýðræði og

framhald verður á nánum samskiptum en það er mikill vilji í Póllandi fyrir meiri samskiptum við Norðurlandaráð, alla vega hjá ákveðnum hópi sem tilheyrir þá frekar stjórnarandstöðunni.

Hið sama gildir um Benelux-þingið. Þar voru nokkrir fundir haldnir á árinu

gott samtal í gangi og góð upplýsingagjöf til fulltrúa Norðurlandaráðs allt árið. Þessir fundir með leiðtoga stjórnarandstöðunnar hafa verið mjög góðir, opnir og einlægir og það ríkir mikið traust á milli aðila. Mig langaði til að vekja sérstaka athygli á samfélagsöryggi og þá í tengslum við Covid-faraldurinn. Ég ætla að lesa aðeins upp úr skýrslunni, með leyfi forseta. Ég sé að ég á níu mínútur eftir. „Málefni tengd samfélagsöryggi hafa lengi verið til umræðu á vettvangi Norðurlandaráðs og ýmsar tillögur um eflingu norræns samstarfs á þessu sviði hafa verið lagðar fram. Haustið 2018 ákvað Norðurlandaráð að leggja enn meiri áhersla á þetta svið með því að skipa vinnuhóp til að móta sameiginlega stefnu um samfélagsöryggi. Oddný G. Harðardóttir átti sæti í þeim hópi.

Í stefnunni er meðal annars hvatt til aukins samstarfs Norðurlanda á sviði heilbrigðismála og bent er á heimsfaraldra sem eina af þeim ógnum sem steðja að Norðurlöndum.“ — Þetta var eins og fyrr segir áður en Covid-faraldurinn braust út. — „Sérstaklega er tekið fram að samræma þurfi aðgerðir Norðurlanda til að tryggja framboð á mikilvægum lyfjum og öðrum búnaði til lækninga. Í stefnunni eru einnig tillögur sem miða að því að efla samstarf landanna í friðar-, netöryggis- og löggæslumálum, um matvæla- og orkudreifingu, almannavarnir og björgunarsveitir og um varnir gegn efna-, sýkla-, geisla- og kjarnavopnum. Í janúar 2020 samþykkti forsætisnefnd Norðurlandaráðs að senda ríkisstjórnum landanna stefnuna. Jafnframt var óskað eftir ítarlegum svörum um það hvort og hvernig ríkisstjórnirnar og Norræna ráðherranefndin hygðust fara að tillögunum og beðið var um ítarlegan rökstuðning í þeim tilvikum þar sem ákveðið væri að gera það ekki. Í apríl þegar Norðurlönd voru, eins og heimsbyggðin öll, að glíma við Covid-19 faraldurinn ákvað Norðurlandaráð að frumkvæði íslensku formennskunnar að fylgja tillögunum eftir með því að senda forsætisráðherrum Norðurlanda bréf. Norðurlandaráð ítrekaði í bréfinu mikilvægi þess að farið yrði að tillögunum í stefnunni um samfélagsöryggi en jafnframt voru í því nýjar tillögur og ábendingar. Löndin voru hvött til að hjálpa hvert öðru eftir þörfum, svo sem með lækningabúnaði og heilbrigðisstarfsfólki í samræmi við norræna samninga og fyrri yfirlýsingu þess efnis og að skoða hvort hægt væri að samræma viðbrögð við faröldrum til framtíðar þannig að ráðstafanir landanna leiddu ekki til nýrra stjórnsýsluhindrana milli þeirra.

Að lokum voru ríkisstjórnirnar hvattar til þess að efla alþjóðlegt samstarf og að auka norræna samhæfingu í stofnunum á borð við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina og í Evrópusambandinu.

Jafnframt var ákveðið að kalla ráðherrana til samráðs um þau. Starfshópurinn skilaði áliti sínu fyrir fund forsætisnefndar 18. september og samþykkt var að leggja það til grundvallar fyrir fundina með ráðherrunum. Starfshópurinn taldi að ríkisstjórnirnar hefðu svarað sumum spurningum með fullnægjandi hætti en í öðrum tilvikum hefðu svörin verið óskýr eða rökstuðning vantað fyrir að fara ekki að tillögum Norðurlandaráðs.

Nánast allir ráðherrar þessara málaflokka komu til fundar við forsætisnefnd Norðurlandaráðs og ræddu svör við spurningum sem féllu undir þeirra verksvið. Fundirnir voru lokaðir en á þeim öllum kom fram skýr og greinilegur munur á mati ráðherranna annars vegar og Norðurlandaráðs hins vegar á norrænu samstarfi í tengslum við Covid-19 faraldrinum og þörfina á breytingu og eflingu samstarfs um samfélagsöryggi. Þingmenn forsætisnefndar Norðurlandaráðs töldu að löndin hefðu ekki haft nægilegt samráð um aðgerðir vegna faraldursins og að lokanir landamæra og ýmsar aðrar ráðstafanir hefðu haft neikvæðar afleiðingar fyrir samstarfið og fyrir Norðurlandabúa, sérstaklega íbúa á landamærasvæðum og aðra sem þurfa af ýmsum ástæðum að fara milli landanna. Dögg Gunnarsdóttir áréttaði að með þessu hefðu yfirvöld brugðist íbúum landanna og fleiri tóku undir það. Þingmenn gagnrýndu ráðherrana fyrir að sýna ekki nægilegan metnað í samstarfinu á þessu sviði og bentu á að verulegra umbóta væri þörf á mörgum sviðum samfélagsöryggis. Ýmsir ráðherranna sögðu á móti á að þeir hefðu fundað títt og skipst á upplýsingum eftir að faraldurinn brast á og að samstarfið hefði í heildina gengið vel. Ýmsir þeirra bentu á sameiginlegt átak um heimflutning norrænna ríkisborgara frá öðrum löndum í upphafi faraldursins sem dæmi um vel heppnað samstarf.“ Það má vel taka undir það. Norðurlöndin stóðu sig mjög vel í samstarfinu þegar flytja átti norræna ríkisborgara til síns heima á sínum tíma. Engu að síður má draga þá ályktun af því sem gerst hefur á síðasta ári í kjölfar faraldursins að samstarf Norðurlandanna

og þangað. Til að bregðast við hratt og örugglega og samhæfa viðbrögð Norðurlandanna þá vantar kannski meira einn kanal frá hverju ríki. Nú þarf oft að glíma við það að eftir mörgum kanölum til að bregðast við því sem er að gerast. Þetta er náttúrlega flókið en þetta er verkefni sem fólk þarf að vera meðvitað um. Við þurfum að fara að huga að og skoða og finna leiðir til að einfalda viðbrögð við ógnum eins og faröldrum. Það á auðvitað einnig við um náttúruhamfarir og styrjaldir og alls kyns hluti sem geta ógnað íbúum á Norðurlöndum. Ég hef hér farið örlítið yfir og stiklað á stóru varðandi alþjóðasamstarfið. Það er náttúrlega margt fleira hér inni. Það er kannski gaman að segja frá því — — eða það er kannski ekki gaman að segja frá því en þingi Norðurlandaráðs, sem halda átti í október á Íslandi, var aflýst í fyrsta sinn í sögu Norðurlandaráðs.

Gunnarsdóttir, formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, fór ágætlega yfir var árið 2020 afskaplega sérstakt ár og fyrir okkur öll.

Það er í gegnum félagasamtök, gegnum sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki og íþróttafélög. Það er afskaplega mikilvægt fyrir íslenskt samfélag og það skiptir okkur mjög miklu máli að hlúa að því og rækta.

lifandi þrátt fyrir þessar sérstöku aðstæður. Í sumum tilfellum vorum við með fleiri fundi og það var jafnvel betri mæting fyrir vikið af því að þetta voru fjarfundir og menn þurftu ekki að ferðast um langan veg. Það sem mig langaði til að ræða hér aðallega er vinnan okkar um samfélagsöryggi. Ég var í starfshópnum fyrir

ríkjunum til að fara yfir málið og við sáum að þarna vantaði eitthvað upp á og við vildum koma með skýr skilaboð í Norðurlandaráði um þessi mál. Það var árið 2019. Við vildum skoða þær ógnir sem að löndunum gætu steðjað sem ekki eru stríðsógnir. Við töluðum um náttúruhamfarir, skógarelda, flóð, öfgaveður, heimsfaraldur, þó að okkur dytti ekki í hug að við þyrftum að glíma við hann eftir nokkra mánuði, samgönguslys, kjarnorkuslys, hryðjuverk, tölvuárásir, mengun neysluvatns, olíuleka í hafi og örðugleika við öflun eldsneytis, raforku og matvæla. Þetta eru allt saman stór og mikilvæg mál. Það sem við sáum í okkar skoðun og samtölum við forstöðumenn stofnananna í öllum norrænu ríkjunum, bæði almannavarna og annarra

og skortur á umboði til að stíga fram þegar á reynir. Það eru stjórnsýsluhindranir á milli landanna sem gera samfélagsöryggi og samstarf um það erfiðara. Það þarf að auka gagnkvæman skilning á viðmiðum og starfsháttum. Það eru mismunandi viðmið og skilgreiningar á því hvað eru almannavarnir og hvað heyrir undir lögreglu, hvað heyrir undir her o.s.frv. Það þarf að skerpa að skerpa á þeim skilningi og hvernig aðilar geta unnið saman þrátt fyrir ólík viðmið. Það þarf að koma auga á flöskuhálsa í samstarfinu og finna leiðir til að koma í veg fyrir þá. þá. Svo þarf að uppræta efasemdir um hlutverk og ábyrgð. Ein af orðsendingunum sem við sendum til ríkisstjórnanna var að að Norðurlandaráð vill að ríkisstjórnirnar á Norðurlöndunum meti hvernig fari best á að nýta norrænu ráðherranefndina í samstarfi um norræna utanríkis- og öryggismálastefnu, þar á meðal norrænt samstarf um samfélagsöryggi og almannavarnir til að hún veiti því stuðning. Við vorum því tiltölulega nýbúin að senda þessi skýru skilaboð til norrænu ráðherranefndarinnar þegar við þurftum síðan að glíma við heimsfaraldur. Þá komu einmitt í ljós brestir sem við hefðum þurft að vera búin að byggja undir og við sjáum núna að við verðum að læra af til að halda áfram. En líkt og og hv. þm. Silja Dögg Gunnarsdóttir sagði áðan var ýmislegt sem gekk vel. En það eru samt stórir þættir sem við þurfum að fara betur yfir og læra af þessum heimsfaraldri. Ég held að öll

Ég held að það sé stórt verkefni að vinna að því og þar eru stjórnsýsluhindranir mikilvægur þáttur, að taka þær niður. Í öllum þeim könnunum sem gerðar hafa verið í norrænu ríkjunum þar sem fólk er spurt hversu mikilvægt því finnist norrænt samstarf kemur í ljós að það eru bara næstum allir íbúar á Norðurlöndum sem vilja aukið norrænt samstarf.

að setja fjármuni í þetta samstarf sem íbúunum finnst svona mikilvægt, er annað uppi á teningnum. Í mjög mörg ár hefur sama krónutalan verið gefin frá hverju landi fyrir sig sem þýðir í raun að fjárveitingin hefur dregist saman og dregst saman frá ári til árs ef verðlagsuppbætur eru ekki inni í dæminu, þó ekki væri annað. Það verður til þess að þegar koma ný verkefni þá þarf að skera niður í þeim sem fyrir eru.

en til þess að fjármagna þau var skorið niður í menningunni, í skólastarfinu og menningarstarfinu. Þessu vildum við mótmæla vegna þess að þar er

Það kostar peninga að koma á nýjum verkefnum en þau munu skila okkur margfalt til baka. Það er ekki skyndigróði en það er gróði sem skilar okkur áfram í betra samfélagi og hvaða og hvaða gróði gæti nú verið betri en einmitt sá, frú forseti?

Norðurlandaráðs á síðasta ári, fyrir að hafa haldið vel utan um starfið, utan um þingið, á þessum erfiðu tímum.

vissulega hafi faraldurinn tekið eitthvað frá okkur en líka fært okkur eitthvað. Ég segi fyrir mína parta að það að geta tekið þátt í fjarfundum

í að afnema stjórnsýsluhindranir er í anda vilja íbúa svæðisins, það er það sem við viljum öll. Við viljum geta ferðast og flutt og búið hvar sem er innan Norðurlandanna, flutt með okkur öll okkar réttindi en um leið uppfyllt þær skyldur sem fylgja hverju landi. Þess vegna er sú vinna alveg ofboðslega mikilvæg sem unnin er innan Norðurlandaráðs. Ég sit líka í sjálfbærninefnd Norðurlandaráðs

að við höfum þennan vettvang til að vinna saman að tillögum þar um eða eiga orðastað við þingmenn ólíkra flokka frá ólíkum löndum um þessi mál, ná saman eða jafnvel ekki, eins og hefur komið fyrir,

honum þó að hann komi auðvitað aldrei í staðinn fyrir að hitta fólk og ræða málin. En maður sér fyrir sér að það geti verið ákveðin góð viðbót við það starf. viðbót við það starf. Mér fannst verðlaunaafhendingin á RÚV alveg einstaklega skemmtileg og flottur viðburður og bara til mikillar fyrirmyndar hvernig var hægt að leysa úr þessu.

um hana og hvort umræðan sé eitthvað komin af stað meðal þingmanna um eina af tillögunum sem þar eru, um að Norðurlöndin komi sér saman um ákveðna stefnu um viðbrögð við við ásókn Kínverja inn á norðurslóðir. Kínverjar hafa sýnt norðurslóðamálum mikinn áhuga og hafa eins og öll ríki á jarðarkúlunni ástæðu til að hafa áhyggjur og sýna áhuga á því sem þar er að gerast.

hvar hagsmunir þessa svæðis liggi þegar að þessum málum kemur. Og ég vil því alla vega hvetja til þess, ef það hefur ekki farið af stað nú þegar, að þau mál verði rædd. Þó að þau verði kannski sett í einhvern formlegan farveg hjá utanríkisráðherrum Norðurlandanna þá finnst mér líka mikilvægt að við þingmenn ræðum þessi mál.

þeim málum, að takast á við þessi stóru mál sem við vitum að er ekki hægt að vinna í öllu alþjóðasamstarfi. Það er bara þannig að þar eru löndin líka að takast

lítinn vilja virtist vera. En vonandi fer það batnandi. Ég er sammála hv. þingmanni. Það er mjög mikilvægt að við séum komin inn í þetta netöryggissetur í Eistlandi. Ég held að það skipti miklu máli.

þá á okkur öllum að vera ljóst að við eigum mjög langt í land og við þurfum alveg að fara á spretthlaup. Þetta er örugglega maraþon, en við þurfum að fara ansi hratt af stað.

En þó er hægt að segja að fagráðherrar Norðurlandanna eru ekki bara í reglulegum formlegum samskiptum heldur einnig óformlegum.

ekki verið með það málefni ofarlega á baugi þó að það hafi komið til tals. Við erum ekki komin með sérstaka stefnu. En það kom út skýrsla í sænska þinginu eftir því sem ég veit best, líklega 2019, varðandi Kína. Ég hef ekki séð þá skýrslu og við höfum ekki tekið hana fyrir með formlegum hætti í Norðurlandaráði. En þetta er málefni sem við munum halda áfram að skoða og fylgjast grannt með.

er margt annað sem lýtur að norðurslóðamálum og við munum kannski ræða undir öðrum alþjóðaskýrslum. Ég var aðeins að kalla eftir því hvernig umræðan hefur verið meðal þingmanna í Norðurlandaráði um norðurslóðamál og það sem hæst ber í þeim málaflokki og ég þakka fyrir þessi svör.

Þetta hefur verið rætt í einstaka flokkagrúppum og auðvitað eru mjög ólíkar áherslur innan Norðurlandanna um margt í þessu. Hér hefur verið talað um netöryggismál. Á því ári sem liggur undir hér verið að ræða m.a. um njósnir Bandaríkjanna í Danmörku. Það kemur inn í þau mál sem við höfum rætt innan okkar raða og hvað norðurslóðir varðar og ásælni þar verðum við að muna að akkúrat á því tímabili var Bandaríkjaforseti að bjóðast til að kaupa Grænland. Það litaði töluvert umræðuna líka.

En það að ræða norðurslóðamál á vettvangi Norðurlandaráðsþings held ég að sé mjög mikilvægt, hvort sem það er í flokkagrúppunum eða í undirhópunum. Þar er auðvitað af mjög mörgu að taka og ég hygg að öll Norðurlöndin séu með það í sinni norðurslóðastefnu að vilja að norðurslóðir séu lágspennusvæði. Spurningin er aftur á móti hvort þær séu það og hvort við höfum tök á að vera ráðandi aðili í því að svo sé. Við getum sannarlega lagt mikið til umræðunnar í þeim efnum og ég held að ósk allflestra, ef ekki allra, sem koma að Norðurskautsráðinu sé að þetta sé lágspennusvæði. Ég þakka hv.

Við getum líka velt fyrir okkur náttúruauðlindum, nýtingu náttúruauðlinda. Hvers konar náttúruauðlindir er eðlilegt að nýta? Hvers konar náttúruauðlindir er ekki eðlilegt að nýta? Hver er framtíð hafsvæðisins sem við mörg hver á Norðurlöndum byggjum auðvitað okkar afkomu mikið á, alla vega við á Íslandi? Þetta eru spurningar og umræða sem á heima sem á heima örugglega á öllum Norðurlöndunum, ekki síst hjá okkur á Íslandi. Það eru miklir hagsmunir undir og ég þreytist ekki á að segja að við erum norðurslóðaríki og við eigum að tala um okkur sem slíkt og við eigum að leggja áherslu á það í allri okkar utanríkispólitík.

það býsna sterk rödd. Ef við gerum það ekki þá eru það skilaboð til einhverra sem vilja eitthvað af þessu, að það sé ekki endilega stefna fólks á þessu svæði. Þannig að hvert og eitt okkar sem höfum rödd rödd í þessu berum ábyrgð á að tala fyrir þessari stefnu, sama hvort það er hér í þingsal eða innan þess alþjóðasamstarfs sem við tökum þátt í. í. Ef við látum ekki vita að við viljum lágspennusvæði, að við viljum horfa á norðurslóðir fyrst og fremst út frá loftslagsmálum, svo að dæmi sé tekið, af hverju ætti þá einhver endilega að taka tillit til þess? Ef við náum hins vegar saman um þetta á Alþingi, innan alþjóðasamstarfs, þá erum við búin að setja mikilvægt og gott fordæmi.

Við erum reyndar að vinna að endurskoðun þeirrar stefnu og þetta er ein af þeim spurningum sem við þurfum að svara. Ég held að allir geti svarað því skýrt að þeir vilji að svæðið sé lágspennusvæði. Spurningin er aftur á móti hvort það sé það, hvert sé raunverulegt mat á því. Þá þurfum við líka aðeins að

en þeir eru að horfa fram á nýjan veruleika vegna loftslagsbreytinga. Auðvitað snúast því norðurslóðamálin að miklu leyti um loftslagsbreytingar. Og það er stóra málið og er í mínum huga stóra málið hvernig hægt er að búa á norðurslóðum í því umhverfi sem er í dag og í því umhverfi sem við sjáum til framtíðar. Á sama tíma og við ættum að sjálfsögðu að reyna að draga úr útblæstri og draga úr óæskilegum áhrifum þá eru þau til staðar og þau verða til staðar og við þurfum að finna leiðir til að draga úr þeim. En það er kannski ræða sem á frekar heima undir einhverri annarri umfjöllun. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að koma með mér í þetta samtal

Herra forseti. Ég mun hér gera grein fyrir starfsemi Vestnorræna ráðsins fyrir árið 2020 og stikla á stóru. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það að árið 2020 skipar sérstakan sess í sögunni og það hefur haft áhrif á starf á Alþingi og tengsl þingmanna og Alþingis við heiminn allan, alþjóðastarfið. Á þessu ári hefur verið leitað afbrigða í þeim efnum en við höfum aldeilis ekki verið sambandslaus. Allgóðu starfi hefur verið uppi haldið þrátt fyrir þessar aðstæður. Vestnorræna ráðið er samstarfsvettvangur, eins og kunnugt er, þingmanna frá Íslandi, Grænlandi og Færeyjum. Þegar allt leikur í lyndi í hefðbundnu ári þá hittast meðlimir ráðsins tvisvar á hverju almanaksári, annars vegar á þemaráðstefnu að að vetri og hins vegar á ársfundi að hausti. Að þessu sinni og í samræmi við framansagt fór meginþorri starfsins fram á fjarfundum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru.

Þær fjölluðu annars vegar um niðurgreiðslu flugfargjalda fyrir ungmenni milli vestnorrænu landanna og hins vegar um stofnun vestnorrænna umhverfisverðlauna hafsins. Þess er að vænta að báðar þessar tillögur skili einhverjum árangri en við eigum eftir að sjá það enn. Hin umhverfisvænu verðlaun hafsins eru áhugavert efni. Sá sem hér stendur, formaður Íslandsdeildar, gegndi starfi formanns Vestnorræna ráðsins fram að ársfundi ráðsins í nóvember og tók fyrir þess hönd þátt í fundum á vettvangi Norðurskautsráðs og þingmannanefndar um norðurskautsmál. Vestnorrænu tungumálin voru viðfangsefni þemaráðstefnu ársins, sem haldin var í Þórshöfn í Færeyjum í janúar. Rætt var um áskoranir sem við blasa svo standa megi vörð um og vernda megi tungumálin á tímum stafrænnar byltingar og alþjóðavæðingar. Á fundinum kom fram mikill áhugi ráðstefnugesta varðandi þetta málefni og fulltrúar þessara landa gera sér grein fyrir því álagi sem hvílir á tungumálunum og að þessi lönd megi hafa sig öll við til að viðhalda og vernda tungumálin. Þessir fulltrúar ítrekuðu mikilvægi norræns samstarfs í þessu sambandi til að takast á við þessar áskoranir, t.d. við þróun máltækni og kynningu á bókmenntum erlendis. Varðandi máltæknina þá höfum við Íslendingar sannast sagna svolítið að gefa, því að við höfum aflað okkur þekkingar og það er komin til tækni sem væri ánægjulegt og gagnlegt að Íslendingar gætu miðlað til granna sinna. Samhliða þessari þemaráðstefnu ræddu meðlimir ráðsins hvernig hægt væri að gera ályktanir ráðsins markvissari og árangursríkari.

Samkvæmt ályktuninni er mælst til þess að samráð verði haft milli landsdeilda og við sérfræðinga um efni ályktana í aðdraganda ársfundar. Einnig er mælst til þess að ályktanir verði afskrifaðar eftir þrjú ár frá samþykkt þeirra. Um þetta er það að segja að

Síðan var fjallað um það og samþykkt raunar innan ráðsins að ályktanir verði afskrifaðar eftir þrjú ár frá því að þær eru samþykktar. Hvað þýðir þetta? Jú, þá er litið svo á að annaðhvort hafi efni

Þetta er til þess hugsað að ályktanir dagi ekki uppi og fái endurtekna umfjöllun þinganna og ráðuneyta þar sem borið hefur á því að litlar breytingar verði frá einu ári til annars hvað varðar umsagnir ráðuneyta.

vinna saman gegn útbreiðslu veirunnar og samræma aðgerðir sínar. Frá marsmánuði var öll starfsemi Vestnorræna ráðsins í gegnum fjarfundabúnað og unnu starfsmenn skrifstofu ráðsins að mestu að heiman. Ráðið átti einnig fjarfundi með samstarfsaðilum; Norðurskautsráði, þingmannanefnd um norðurskautsmál og Evrópuþinginu. Ég notaði tækifæri sem gáfust á þessum fundum og með samstarfsráðherrum vestnorrænu ríkjanna

sem auka nákvæmni staðsetningarupplýsinga frá því sem hægt er að fá í gegnum okkar hefðbunda GPS-kerfi, væru ekki aðgengileg á öllu Íslandi eða á Grænlandi.

til þess að þetta yrði að veruleika. Ég þekki til þess að þetta er orðið forgangsatriði meðal stjórnvalda á Íslandi og í væntanlegu samstarfi við Grænlendinga. Samstarf landanna á þessu sviði er dýrmætt og gæti gagnast vel að auka öryggi í lofti og á sjó og gera samgöngur jafnvel samfelldari. Það myndi gagnast innan lands á Íslandi. Það er möguleiki til að nýta heldur lakari skilyrði til lendinga innan lands.

Samstarf Alþingis og Vestnorræna ráðsins hefur verið langt og farsælt. Í lok apríl var endurnýjaður samningur milli þessara aðila og staðfestur með undirritun forseta Alþingis og formanns Vestnorræna ráðsins. Samningurinn kemur í stað tímabundins samnings sem raunar rann út seint á síðustu öld en litið var svo á að hann væri enn í gildi. Samningurinn skjalfestir stöðu skrifstofu Vestnorræna ráðsins gagnvart Alþingi.

Undirritun samningsins vitnar um velvild og staðfestir ásetning forseta þingsins um að standa áfram vörð um þetta mikilvæga samstarf þjóðanna þriggja sem felur í sér að það mun einungis vaxa að mikilvægi. Vestnorræni dagurinn sem er 23. september var haldinn hátíðlegur með málstofum í Norræna húsinu sem voru sendar á netinu. fánar dregnir að hún við Alþingishúsið, eins og kannski einhverjir muna. Barna- og unglingabókmenntaverðlaun Vestnorræna ráðsins eru veitt annað hvert ár og verða

þar sem tilnefndir höfundar tengdust með fjarfundabúnaði. Þá tók Vestnorræna ráðið þátt í skipulagningu á röð rafrænna viðburða undir nafninu Icelandic Arctic Talks haustið 2020 ásamt rannsakendum og stofnunum á vettvangi norðurslóðamála. Þar tók ég sem formaður ráðsins þátt í málstofu um ungt fólk á norðurslóðum en ungt fólk var forgangsverkefni Vestnorræna ráðsins á árinu, ungt fólk, framtíð þess, líðan og horfur á norðurslóðum.

nágrannaríkjum kleift að eiga enn nánara samstarf í framtíðinni. Þó að við séum grannar þá er dálítið umhendis oft á tíðum að ferðast til þessara staða. Það er kannski eitt af þeim áskorunarefnum sem við glímum við í náinni framtíð en það horfir til bjartari tíðar með betri samgöngumöguleikum, t.d. á Grænlandi með nýjum flugvöllum. Á fundum okkar á árinu 2020 var auðvitað fastur liður að fara yfir stöðuna varðandi útbreiðslu kórónuveirunnar í löndunum þremur og fara yfir þau mál sem hæst bar hverju sinni. Vegna einangrunar sinnar áttu vestnorræn stjórnvöld auðveldara með að koma í veg fyrir að smit bærust inn í löndin yfir landamærin en mörg önnur Evrópulönd og hafa algjöra sérstöðu hvað þetta varðar.

Það var þægileg tilhugsun að geta horft fram til þess. En eftir að smitum fjölgað í lok sumars var hins vegar ákveðið að fresta ársfundinum fram í nóvember og að lokum að halda hann með fjarfundabúnaði. Það var í fyrsta sinn sem það gerðist í sögu ráðsins.

og í öðru lagi um aukið samstarf vestnorrænna ráðherra sem fara með málefni norðurslóða og í þriðja lagi um stuðning vestnorrænu landanna við aukaaðild Færeyja og Grænlands að Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.

Að lokum vil ég bara undirstrika þetta: Gangverk eins og Vestnorræna ráðið, samstarf þriggja landa, höktir og hikstar ef ekki væri sá góði kostur að geta hallað sér að afbragðsstarfsfólki sem vinnur verkefni sín af fágun og fagmennsku. Þeim þakka ég af heilum hug fyrir gott samstarf. Á þessum tímamótum þegar vel er liðið á tímabil kjörinna fulltrúa sem sitja í Vestnorræna ráðinu,

Ég skynja að það er mikill áhugi á því að koma að þessu samstarfi. Það er rekið á vegum ESB og Evrópsku geimferðastofnunarinnar og

flugsamgöngum okkar við Grænland. En svo er spurningin þessi: Vegna hvers erum við ekki komin lengra? Það kann að vera af fjárhagslegum ástæðum. Þó held ég að það sé ekki yfir óyfirstíganlegt því að við vitum að ESB hefur verið að gera ýmiss konar samkomulag við austrænu löndin, baltnesku löndin t.d., sambandið kostar þetta kerfi að verulegu leyti gegn því að

stöðugt nýja tíma þar sem kannski verður orðinn mikill og ríkur kostur að vera þar innan

stundum þarf að fresta flugi og það kostar allt saman peninga og það greiða engir aðrir en farþegarnir sjálfir.

Vegna þess að ég gegndi formennsku árin 2016–2017, og þurfti að sitja allmarga slíka fundi, þá held ég einmitt að þarna væri kannski einn af möguleikunum til að eiga enn meira og nánara samstarf, þ.e. að nota fjarfundatæknina í þessum tilgangi.

Við eigum svo margt sameiginlegt og við getum lært svo margt hvert af öðru. Ég er kannski að leggja sérstaka áherslu á að við getum lært margt hvert af öðru. Það má ekki vera þannig að við Íslendingar höldum að við séum svo stór og frábær — út af því að við erum orðin sjálfstæð frá Dönum og hinir

á milli. Það var mjög mikill misskilningur, það var einhver veginn hægt að rugla tölum fram og til baka og Færeyingar, sumir hverjir, áttuðu sig í raun ekki á því hvað þeir væru að fá út úr viðskiptum við Íslendinga í gegnum Hoyvíkur-samninginn.

Við erum að ræða þetta í utanríkismálanefnd og Vestnorræna ráðið er að fá kynningu á þessu. Svo höfum við sem erum að vinna að endurskoðun norðurslóðastefnunnar líka fengið kynningu á skýrslunni. Þetta er mjög góð og merkileg skýrsla

en nú er hægt að kaupa mikið af íslenskum vörum. Það er verið að flytja út íslenskt grænmeti, mjólkurvörur og alls konar vörur. En það þarf auðvitað að vera í hina áttina líka og við þurfum að þurfum að finna leiðir til að eiga viðskipti við Grænlendinga og leyfa innflutning á vörum sem þeir eru að selja út. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég legg áherslu á að þarna eru tækifæri og mér finnst ástæða til að við höldum utan um Vestnorræna ráðið. Það er mikilvægt. Að sama skapi segi ég líka með allt alþjóðasamstarf að það þarf að vera markvisst.

atvinnulífi, menningarlífi, í skólunum okkar og víðar til að horfa til þessara góðu granna okkar og finna leiðir til að þróa samstarfsmöguleika okkar á milli því að þeir eru svo sannarlega til staðar.

Herra forseti. Við ræðum hér skýrslu Vestnorræna ráðsins sem er bæði mikilvægt og farsælt ráð.

Ég get bara nefnt sígilt dæmi sem eru öryggis- og varnarmál á vettvangi Norðurskautsráðsins eða þingmannaráðstefnu norðurslóða sem ég tek þátt í. En mig langar samt sem áður að velta upp slíku. Það snýst þá um auðlindaleit og auðlindavinnslu

grönnum okkar, er þetta eins konar aðgöngumiði að sjálfstæði. Hjá okkur er þetta meira bara til þess að tryggja stöðu okkar og hafa hér gott mannlíf. Þær auðlindir sem ég er að hugsa um

sem er þá hægt að nýta sjálfbært vegna þess að hægt er að stjórna veiðum og rannsaka stofnstærðir og annað, og hins vegar þá tegund af auðlindanytjum sem er þá það sem við getum kallað námarekstur, sem er ekki sjálfbær

á, en þessi skiljanlegi áhugi á námarekstri — nú er ég ekki að tala um málma, þeir eru líka til staðar, sérstaklega á Grænlandi, og önnur verðmæt jarðefni, nú er ég fyrst og fremst að tala um olíu og gas leiðir til mjög sérstakrar mótsagnar. Hún byggist á því að það er nóg til af þekktum kola-, olíu- og gasbirgðum í heiminum en það er hins vegar orðið niðurstaða rannsókna vísinda- og alþjóðastofnana að ekki megi nýta nema einn þriðja

Ef þessi viðbótarvinnsla fer nú öll í gang í heiminum þá eykur það á losun kolefnisgasa á heimsvísu, hvort sem okkur líkar það betur eða og þar með á vanda allra landa vegna þess að innihald koldíoxíðs, eins og við köllum aðalefnið, CO2, sem við öndum reyndar frá okkur,

Hann þekkir norðurslóðasvæðið gjörla, er búinn að ferðast mjög mikið um þetta svæði og m.a. um Grænland og þekkir vel til háttu þar.

hversu áfram þeir eru um að móta samfélagið þannig að það svari kröfum tímans. En þeir eru varfærnir.

sem viðskiptafélaga en ekki bara sem verktaka, að við tökum á þessu með þeim og tökum að einhverju leyti áhættu með Við erum nýbúin að fá, eins og hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir nefndi, stóra og merkilega skýrslu um Grænland og tengsl okkar við Grænland þar sem mælt er með því að við stóreflum öll okkar samskipti.

til að mæta þessari merkilegu þjóð á jafnréttisgrunni?

því að auðvitað er það nákvæmlega eins og hann segir; við höfum reynslu af að miðla og þeir hafa reynslu af að miðla, við getum lært af þeim og þeir geta lært af okkur,

Vestnorræna ráðið er til stofnað með sínum hætti til þess að auka tengslin á milli þessara þriggja þjóða, halda sambandinu. Samkvæmt hefð er það á sviði menningar, bókmennta og félagslegrar þátttöku af ýmsu tagi og í breiðum skilningi. Þetta er flókin

efnahagsmálin að hluta til, því að þau eru ekki alveg efnahagslega sjálfstæð. Færeyingar eru komnir talsvert lengra að þessu leyti en Grænlendingar. En ég tel að það séu ónýtt tækifæri innan Vestnorræna ráðsins hvað þetta varðar og við eigum að taka ýmis krefjandi verkefni líka til umfjöllunar. Þetta er svo mikilvægt samstarf, þessi tengsl eru svo

veiða fisk í Norður-Íshafinu, kannski ætti að bíða þess að rannsóknir og annað varpi ljósi á hvað hægt er að gera. Það getur vel verið að við verðum komin með annað auðlindavandamál

ekki rugga bátnum, rugga hefðinni í Vestnorræna ráðinu og taka inn svona mál. En mér finnst samt sem áður mjög mikilvægt að ræða auðlindanýtingu á norðurslóðum í ljósi loftslagsmála, alveg sama hver á í hlut.

að vekja máls á því og reyna að halda því uppi á vettvangi Vestnorræna ráðsins. Það er mikilvægt að við leysum þar úr. En ég vildi koma því á framfæri að samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef, sem kunna að vera rangar,

Það er ljóst að þarna þarf hreyfing að komast á. Mér finnst áhugavert að setja það í samhengi við vestnorrænt samstarf vegna þess að að það er gagn að því að kerfið nái yfir allt Ísland en ekki bara austasta hluta landsins eins og það gerir í dag og ekki síður að það nái yfir Grænland. Það eru leiðir til að ná því. T.d.

þingheimur fái nokkurn veginn mynd af því sem hefur gerst á árinu 2020. Á vettvangi þingmannanefndar um norðurskautsmál bar á árinu 2020 hæst umræður um heimsfaraldur Covid-19 og viðbrögð aðildarríkjanna við honum,

á tók nefndin ákvörðun um að fundir færu fram rafrænt þar til ástandið batnaði. Þá var fyrirhugaðri þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál sem halda átti í september 2020 í Tromsö frestað til apríl 2021. Nefndarmenn deildu upplýsingum um áhrif heimsfaraldursins á þingstörfin og ræddu m.a. algjört hrun í ferðaþjónustu sem hefur haft alvarleg áhrif á efnahag norðurslóða. Þá hafi faraldurinn aukið möguleika þingmanna til þátttöku í fjarfundum og það sé jákvæð þróun sem halda mætti á lofti eftir að faraldurinn hefði gengið yfir. Enn fremur voru nefndarmenn sammála um að baráttan við heimsfaraldur hafi varpað ljósi á mikilvægi frekari samstöðu og alþjóðlegs samstarfs á norðurslóðum. Formennskuáætlun Íslands í Norðurskautsráðinu var í brennidepli en Ísland tók við formennskunni til tveggja ára af Finnum í maí 2019. Áætlunin ber yfirskriftina Saman til sjálfbærni á norðurslóðum, sem vísar til þess að meginviðfangsefni ráðsins krefjast samvinnu yfir landamæri og er áminning um að starf ráðsins hefur frá upphafi snúist um að tryggja sjálfbæra þróun á svæðinu. Rússar taka við formennsku af Íslandi í maí 2021 en Norðurskautsráðið fagnar 25 ára afmæli það ár. Nefndin lagði að venju ríka áherslu á umhverfismál og horfði sérstaklega til baráttunnar gegn loftslagsbreytingum. Loftslagsbreytingar eru stærsta váin á norðurslóðum og ræddu fulltrúar þingmannanefndarinnar um það hvernig draga megi úr neikvæðum áhrifum þeirra, m.a. á samfélög á norðurslóðum og hitastig hafsvæðis, en loftslagsbreytingar eru tvöfalt hraðari á svæðinu en annars staðar í heiminum. Þá var lögð áhersla á mikilvægi Parísarsamkomulagsins og að Bandaríkin verði aftur aðili að samkomulaginu eftir að Joe Biden tæki við sem nýr forseti 20. janúar 2021. Fulltrúar Íslandsdeildarinnar lögðu m.a. áherslu á jafnréttismál á norðurslóðum og mikilvægi þess að vísindasamfélagið deili enn frekar upplýsingum milli ríkja og sameini vísindarannsóknir. Af fleiri málum sem voru ofarlega á baugi hjá þingmannanefndinni má nefna málefni hafsvæða á norðurslóðum, menntamál og hvernig stuðla megi að áframhaldandi stöðugleika á svæðinu. Að auki fóru fram umræður um stefnur aðildarríkjanna og Evrópusambandsins í málefnum norðurslóða. Lík ég þá þessum lestri. Mig langar að greina frá skipan Íslandsdeildarinnar. Aðalmenn Íslandsdeildar 2020 voru Ari Trausti Guðmundsson formaður,

en í forföllum hans situr varaformaður fundi nefndarinnar. Annað hvert ár sækir öll Íslandsdeildin ráðstefnu nefndarinnar. Hún er þar með haldin á tveggja ára fresti eins og fram kemur.

ára fresti, átti að vera í Tromsö undir miðjan apríl en verður líka fjarfundur og skiptist niður á tvo daga. Þannig er nú veruleikinn í heimsfaraldrinum. Á vissan hátt hefur þetta gagnast við að að halda fundina vegna þess að það hefur verið stundum ákveðið vandamál að ná fólki saman frá Síberíu og Grænlandi og þaðan sem allir þessir ólíku fulltrúar koma. En það má fullyrða að allir líta með tilhlökkun til þess tíma er menn geta hist í raunveruleikanum aftur. Mig langar að tæpa á nokkrum lykilatriðum varðandi norðurslóðastarfið, nota hluta af fundartímanum í það í staðinn fyrir að lesa upp úr skýrslunni,

Við tölum mikið um lágspennu og það er sameiginlegt álit fulltrúa í þingmannanefndinni,

það eru merki um annað. Rússar riðu á vaðið 2018 með því að sérstakur sendiherra Rússa, norðurslóðasendiherra, fór að ræða um og gagnrýna norðurslóðastefnu Breta og hernaðarstefnu þeirra, ef við getum orðað það þannig, á fundi í Múrmansk. braut í blað með því að gera það. Það var ákveðið að svara því ekki á neinn máta heldur leiða

fór sömu leið og reyndar gekk miklu lengra en þessi sendiherra hafði nokkurn tímann gert. Þannig að orðræðan er aðeins farin að breytast og birtast með þessum hætti. Þeir sem eru leikendur og gerendur í því að leggja fram ný og ný merki um frekar aukna spennu en hitt eru hitt eru Bandaríkjamenn og NATO-ríkin annars vegar og svo Rússar hins vegar. Það birtist í því að verið er að byggja nýjar stöðvar í Rússlandi sem tengjast reyndar siglingum en ekki bara því heldur eru þær einnig raunverulegar herstöðvar og sumar býsna stórar. Heræfingar eru af hálfu þessara aðila aðila á hafinu fyrir norðan Noreg og út á Atlantshafið. NATO svarar með því að auka sínar æfingar í Noregi það er líka aukið samstarf milli Svíþjóðar og Finnlands og NATO. Þetta kalla ég svona ping-pong áhrif sem gera að verkum að menn skiptast á og jafnvel auka

sem gengur fram með öðru móti að sjálfsögðu, fyrst og fremst efnahagslega, er fyrst og fremst að auka sýnileika sinn á svæðinu. Það er hægt að vega og meta þetta á margan máta. Hversu alvarlegt er þetta og hverjir eru hverjir eru á undan hverjum? Hvort kemur á undan, hænan eða eggið? Fyrir mér, og ég hef fylgst með norðurslóðum í mjög langan tíma, er þetta hægt vaxandi spenna þótt hún sé langt í frá að vera komin á það stig að líkjast því sem við köllum kalda stríðið. Svo að spennan vex og við þurfum að mæta því.

En það þarf að hefja viðræður og reyna að finna leiðir til þess að

aukin vinnsla jarðefnaeldsneytis á norðurslóðum á einn bóginn og á hinn bóginn

það eru aðilar í Noregi sem vilja að Noregur hætti þessu. Svo eru aðilar í Noregi, sérstaklega í stjórnkerfinu og ráðandi flokkum, sem vilja endilega auka þátt Norðmanna í þessari vinnslu. Kanadamenn eru þar og Bandaríkjamenn voru á leiðinni í verulega vinnslu. Það breytist sennilega með núverandi stjórn.

miklu af norðurslóðastarfinu hefur fólkið ekki gleymst en það hefur ekki haft sama vægi eða réttlátt vægi miðað við efnahagstækifærin.

vinnslu á ónumdum slóðum, inni á landi frumbyggja eða hvað það nú kann að vera, þá hefur skort á samráð við frumbyggja og jafnvel almennt séð við almenna íbúa þessa svæðis. Við þurfum að að hafa fólkið með og setja það nær forgrunninum en við höfum verið að gera. Vísindasamvinna er gríðarlega mikilvæg og hún er mikil en hún hefur ákveðinn halla sem felst í því að stór

úr vísindarannsóknum yfir á fleiri tungumál, þess vegna frönsku, ensku, rússnesku, kínversku, þannig að vísindasamvinnan verði raunverulegri á þennan máta, ekki sjálfar rannsóknirnar heldur dreifing á upplýsingum og dreifing á niðurstöðum. Svo vil ég nefna í framhjáhlaupi að það hefur oft komið fram sú viðbára í norðurslóðastarfinu að við þurfum meiri rannsóknir áður en við getum gert þetta eða hitt. Það er auðvitað heilmikið til í því.

tengslin. Við í þingmannanefndinni leggjum fram álitsgerðir og þær ganga í gegnum ríkisstjórnir til Norðurskautsráðsins. En við höfum á tilfinningunni að ekki sé alltaf litið á þær jákvæðum augum og jafnvel ekki alltaf litið á þær í alvöru.

næsta fundi formanna þessara þingnefnda og vonum svo að íslenska forystan í Norðurskautsráðinu skili því til ráðsins. Þarna verður þá komin ein

Eins og Ísland hefur sagt í sinni formennskutíð þarf að styrkja það sjálft og ég tel enn fremur að það væri mikið gagn að því að tengsl þinga og þingmanna þessara ólíku þjóða Það eru mjög lítil tengsl milli íslenskra og rússneskra þingmanna umfram þingmannaráðstefnuna. Þar ættum við að bæta í. Það hafa verið tiltölulega lítil tengsl milli íslenskra og bandarískra þingmanna

á öllum þessum stöðum þyrftum við að auka tengslin og ég tala nú ekki um við þingmenn Evrópuþingsins, sem er rétt að byrja því að þar var verið að mynda vinahóp í fyrsta skipti í langan tíma. Ég ætla að láta þetta duga

Við sem erum í alþjóðastarfi upplifum kannski fjarfundina undanfarið ár með ákveðnum hætti. Það er erfitt að halda þessa risastóru fundi, eins og í NATO-þinginu, sem fjarfundi en nefndarfundirnir sem hafa verið í fjarfundum hafa bara gengið nokkuð vel.

og öðru slíku þannig að vissulega eru fjarfundirnir góðir og verða til frambúðar að einhverju leyti. En persónulegu tengslin eru líka mikilvæg og þau verða auðveldari ef menn eru

bara hreinn og klár kunningsskapur, vinátta milli þessa fólks sem hittist svo og svo mörgum sinnum á ári í svo og svo mörg ár. Það skiptir máli.

held ég að vindorkan sé stóri lykillinn, vatnsorka að einhverju leyti og jarðvarmi á örfáum stöðum. Vatnsorkan er vandamál vegna kuldans á veturna mjög víða

að mannlífið þarna nái stöðu sem er mjög vel ásættanleg fyrir þá sem þarna búa, að vel menntað vel menntað fólk tolli á norðurslóðum og vinni þar, að stjórnkerfið gangi upp o.s.frv. Hingað til hefur þetta svo sem gengið allt meira eða minna fyrir olíu

fyrir það sem hann kom inn á í ræðu sinni, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Það tengist norðurslóðamálum almennt og hvað er að gerast á því svæði og sannarlega fengur fyrir okkur að hafa svo fróðan mann um þessi mál í þessu hlutverki.

og hún setur Ísland á kortið sem stað þar sem aðilar sem hafa áhuga á norðurslóðamálum koma saman. Arctic Circle hefur í kjölfarið haldið minni viðburði víða, ekki bara á norðurslóðum heldur líka í borgum víða

þessarar þingmannanefndar, stækka hana og gefa rými í fleiri ráðstefnur, fleiri fundi og annað og meira alþjóðastarf sem lýtur að norðurslóðamálum.

Þarf einhvern annan vettvang fyrir það eða þarf kannski að breyta þessum vettvöngum og öðru? Ég ætla ekki að þykjast geta svarað þeirri spurningu

og mér þykir mikilvægt að við ræðum um norðurslóðir í því samhengi. Þess vegna er yfirskriftin á formennsku okkar í Norðurslóðaráðinu svo fín, „Saman til sjálfbærni á norðurslóðum“, og ég veit að við mörg hver, og ég þar á meðal, fögnuðum mjög því að orðin eru forsetaskipti í Bandaríkjunum þar sem maður óttaðist það mikið og fannst það mjög miður, svo ekki sé vægara til orða tekið, að Bandaríkjamenn drægju sig út úr Parísarsamkomulaginu. Mér finnst líka áhugavert að lesa í skýrslunni að þegar Aaja nokkur Larsen, sem er grænlenskur þingmaður á danska þinginu, spurði bandaríska fulltrúann Lisu Murkowski, sem er repúblikani frá Alaska, hvort hún teldi áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi minnka með nýjum forseta

Það held ég að sé stóra verkefnið okkar í allri umræðu um norðurslóðir.

okkar háskólakerfi með alls konar rannsóknir á norðurslóðum en Háskólinn á Akureyri og þær skrifstofur sem þar eru hafa fjallað sérstaklega um félagsvísindin.

og í því held ég að felist tækifæri. Ég held að það felist líka tækifæri í því sem ég nefndi hér áðan varðandi Arctic Circle og í því að Ísland yrði ákveðinn staður þar sem fólk kæmi saman til að ræða þessi mál.

liggi fyrst og fremst í því að virkja hugvitið og finna leiðir í rannsóknum og nýsköpun og þá að leiða saman þekkingu á sviði norðurslóðamála. Það kann að vera á sviði félagsvísinda eða náttúruvísinda, mér finnst að þarna liggi stóra tækifærið okkar í norðurslóðamálum og ég vildi gjarnan sjá okkur þróa það tækifæri áfram.

meira inn í alþjóðasamstarf okkar hér á þinginu, í þingmannastarfið. Mér finnst við þurfa fleiri þingmenn sem taka þátt í því starfi, sem tala röddu Íslands út á við og afla sér þessarar mikilvægu þekkingar og hafa þá tækifæri til að taka þátt í ýmsum viðburðum er lúta að norðurslóðamálum.

Þessi litla nefnd sem ég er formaður fyrir með svona löngu nafni er mjög lítill þáttur í þessu öllu saman. Ef við ætlum að auka norðurslóðastarfið, og ég segi auðvitað já, takk

Við höfum þingmannaráðstefnuna, svona litla. Við höfum Hringborð norðurslóða, sem er risastór vettvangur, umræðuvettvangur, fræðsluvettvangur og kynningarvettvangur milli fólks, hefur enga lagalega fúnksjón eða lagalega stöðu. Það er efnahagsráð norðurslóða sem vill gleymast. Það er strandgæslusamvinnuráð norðurslóða, sem vill gleymast. Það er Northern Forum, sem er á sveitarstjórnarstigi. Það er Northern Dimension, Dimension, þar sem eru Rússland, Noregur, Ísland og Evrópusambandið í samvinnu. Svo er það IASC, sem er norðurslóðasamvinna á vísindasviðinu og síðan Háskóli norðurslóða. Sjáið hvað við höfum nú þegar. Þannig að ég held að ef við einbeitum okkur að því að vinna í þessu þurfum við ekki að bæta við einhvers konar miðstöð eða stofnun hér. Við þurfum bara að vinna með þetta. Ég vil heyra viðbrögð hv. þingmanns við því.

get nefnt að ég hef tekið á móti sendinefndum þingmanna, bæði frá Japan og Suður-Kóreu, og það var tvennt sem þessar þingmannanefndir vildu einna helst ræða við okkur. Það voru norðurslóðamál og jafnréttismál.

ætti þessi þingmannanefnd kannski að heita eitthvað annað, vera jafnvel fleiri þingmenn og hafa tækifæri til að hafa yfirsýn yfir fleiri samstarfsmöguleika, ekki bara SCPAR og sjálfa ráðstefnuna.

umskipunarhöfn og björgunarmiðstöð og fleira, allt mjög góðar og gildar hugmyndir og umræður sem við þurfum að þróa áfram. Ég er kannski að segja að þegar kemur að því stórt Ísland eigi að vera í norðurslóðaheiminum, þá séu tækifæri í því að leiða saman fólk,

Í kringum norðurslóðir er að aukast spenna. Hún er svolítið drifin áfram af stóru þjóðunum og ákveðnum átökum þar á milli og þá geta oft einmitt lítil ríki komið að gagni í að leiða fólk (Forseti hringir.) saman í umræðu um eitthvað annað en nákvæmlega það sem stórveldin vilja stundum leggja áherslu

í. Ég hef hugmyndir um það að t.d. þessi nefnd sem ég er í eigi að stækka. Við erum þrír þingmenn, þeir ættu að vera fimm.

þegar allt kemur til alls þá held ég að hnífurinn standi svolítið í kúnni með fjölda þingmanna. Við erum 53 í raun sem stundum allt þetta nefndarstarf. Ég er í tveimur fastanefndum,

En það var ágætt að hv. þingmaður kom inn á þetta því að þá getum við verið ósammála um eitt. Ég sé ekki ástæðu til þess að fjölga þingmönnum á íslenska þinginu ef það var það sem hv. þingmaður var að leggja til. En aftur á móti er ég sammála um að það þurfi að fjölga þingmönnum sem fjalla um norðurslóðamál og útvíkka þessa nefnd. Hv. þingmaður kom aðeins inn á Vestnorræna ráðið. Jú, þar eru sex þingmenn og að mörgu leyti er það of mikið í samanburði við annað alþjóðastarf hér á þinginu. Það er aftur á móti til komið vegna þess að í því þingmannasambandi eru auðvitað bara þrjú ríki og það þarf ákveðna stærð á slíkan vettvang til að hann fúnkeri. Það eru sex þingmenn frá hverju landi.

og viðbrögð aðildarríkja við faraldrinum. Eftir að heimsfaraldurinn breiddist út í aðildarríkjum NATO-þingsins í mars var tekin ákvörðun um að aflýsa skipulögðum fundum og vorfundi þingsins sem fyrirhugað var var að færi fram í Kænugarði í maí. Í framhaldinu voru allir fundir og ráðstefnur færðar yfir á rafrænt form auk þess sem gerðar voru breytingar á starfsreglum NATO-þingsins svo hægt væri að afgreiða brýn mál á fjarfundum, svo sem að kjósa nýjan forseta NATO-þingsins, og koma í veg fyrir að faraldurinn takmarkaði enn frekar störf þingsins.

um faraldurinn auk framsetningar fjölbreyttra upplýsinga um faraldurinn á vefsvæði þingsins. Þingmönnum var tíðrætt um efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldursins sem einn mesta óvissuþátt komandi ára og þótti ljóst að opinber fjármál yrðu eitt erfiðasta verkefni aðildarríkjanna. Þá ályktaði þingið um áframhaldandi fjárfestingar bandalagsins í varnarmálum eftir Covid-19 og efnahagslegt þol og heimsfaraldra. Staða kvenna í öryggis- og varnarmálum fékk aukna athygli á árinu. Þingið ályktaði um jafnréttismál innan NATO og mikilvægi þess að innleiða þau í starfsemi og stefnur tengdar öryggis- og varnarmálum með nánari útfærslu á innleiðingu öryggisályktunar Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 um konur, frið og öryggi. Íslandsdeild fagnaði ályktuninni og lagði áherslu á að jafnréttissjónarmið yrðu innleidd í allri starfsemi NATO, bæði í hernaðarlega uppbyggingu og pólitíska. Þá vakti Íslandsdeild athygli á málefnum norðurslóða á fundum NATO-þingsins. Í svari framkvæmdastjóra NATO við fyrirspurn frá Íslandsdeild á ársfundi þingsins kom fram að bandalagið myndi í auknum mæli horfa til svæðisins. Mikilvægi norðurslóða hefði aukist, m.a. með bráðnun jökla, aukinni hernaðarviðveru Rússa og miklum áhuga Kína á norðurslóðum. NATO legði því aukna áherslu á norðurslóðir og hefði aukið sýnileika sinn, fjölgað heræfingum og bætt varnir gegn kafbátum. Þingmenn voru þó sammála um mikilvægi þess að viðhalda lágri spennu á svæðinu eins og verið hefði, þrátt fyrir að hernaðarviðvera, einkum Rússa, hefði aukist. NATO-þingið sendi framlag sitt til sérfræðihóps og framkvæmdastjóra NATO um það hvernig efla megi samstöðu aðildarríkjanna og pólitískt samráð undir merkjum NATO 2030. Þingið samþykkti einnig ályktun um málið þar sem NATO er hvatt til þess að uppfæra stefnumótun sína í ljósi breyttra aðstæðna. Í henni er m.a. lagt til til að bandalagið viðhaldi sterkum vörnum gagnvart Rússum og dragi þá til ábyrgðar fyrir að brjóta alþjóðalög en verði áfram opið fyrir samtali.

Þá ályktaði þingið um efnahagslega getu Kína og stefnumótun yfir Atlantshaf. Þar er m.a. lagt til að NATO meti þau tækifæri og áskoranir sem felast í aðgerðum Kínverja á alþjóðavísu og kanni möguleika á nánari samræðum. Skoða beri áhrif Kína á valdajafnvægi í heiminum á breiðum grunni. Að auki lýstu meðlimir þingsins yfir áhyggjum af þeirri ógn sem stafaði af falsfréttaherferðum um heimsfaraldurinn, sem einkum kæmu frá Rússlandi og Kína. Af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á fundum NATO-þingsins árið 2020 má nefna umræður um það hvernig NATO geti styrkt samstarf sitt við Evrópusambandið, ástandið við Svartahaf í ljósi efnahagslegrar og landfræðilegrar spennu á svæðinu, nýsköpun í varnarmálum og leiðir til að auka fræðslu og þekkingu á bandalaginu. Einnig var rætt um þróun mála í Afganistan og áframhaldandi stuðning bandalagsins við stjórnvöld í landinu, vopnuð átök í Nagorno-Karabakh og harkaleg viðbrögð stjórnvalda í Hvíta-Rússlandi við mótmælum í kjölfar forsetakosninga þar í landi í ágúst 2020. NATO-þingið er þingmannasamtök sem hefur allt frá árinu 1955 verið vettvangur þingmanna aðildarríkja NATO til að ræða öryggis- og varnarmál. Fram til ársins 1999 bar þingið heitið Norður-Atlantshafsþingið, en heitir síðan NATO-þingið. Á síðustu árum hefur aðildar- og aukaaðildarríkjum NATO-þingsins fjölgað ört og hefur starfssvið þess verið víkkað í samræmi við þær breytingar sem orðið hafa í ríkjum sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum og ríkjum í Mið- og Austur-Evrópu. Níu lýðræðisríki úr hópi fyrrverandi kommúnistaríkja eiga nú aukaaðild að þinginu, auk hlutlausu Evrópuríkjanna fjögurra, Austurríkis, Sviss, Svíþjóðar og Finnlands, sem þýðir að þau geta tekið þátt í störfum og umræðum á þinginu. Störf þingsins beinast í auknum mæli að öryggismálum Evrópu í heild, efnahagslegum og pólitískum vandamálum í ríkjum Mið- og Austur-Evrópu og hinu hnattræna öryggiskerfi. Með Rose-Roth-áætluninni styður þingið nú einnig við þróun þingbundins lýðræðis í ríkjum álfunnar og nálægum ríkjum.

Þessar nefndir eru meginvettvangur umræðna, þær fjalla um samtímamál sem upp koma á starfssviði þeirra og vinna um þau skýrslur. Nefndarálit eru oftast sett fram í formi tilmæla, yfirlýsinga eða ályktana sem nefndin samþykkir og þingið greiðir síðan atkvæði um. Tilmælum er beint til Norður-Atlantshafsráðsins, sem fer með æðsta ákvarðanavald innan NATO, og í þeim er hvatt til tiltekinna aðgerða. Ályktunum þingsins er hins vegar beint til ríkisstjórna aðildarríkjanna. Á NATO-þinginu eiga sæti 269 þingmenn frá aðildarríkjunum 30. Fjöldi fulltrúa frá hverju landi ræðst að mestu af fólksfjölda. Stærsta sendinefndin er sú bandaríska með 36 þingmenn en Ísland er í hópi þeirra smæstu með þrjá þingmenn. Forystumenn þingsins eru sjö og eru sex þeirra, forseti og fimm varaforsetar, kjörnir ár hvert af fulltrúum á þingfundi. Sjöundi embættismaðurinn er gjaldkerinn en hann kýs stjórnarnefndin annað hvert ár.

Íslandsdeild NATO-þingsins og starfsemi hennar. Aðalmenn Íslandsdeildar voru árið 2020 Njáll Trausti Friðbertsson formaður, þingflokki Sjálfstæðisflokks, Þorgerður K. Gunnarsdóttir varaformaður, þingflokki Viðreisnar, og Willum Þór Þórsson, þingflokki Framsóknar. Ritari Íslandsdeildar var Arna Gerður Bang alþjóðaritari. Og rétt er að þakka henni fyrir ritun skýrslu og skrifin sem hafa tengst þessu viðamikla plaggi sem hér er lagt fram.

Forseti þingsins sagði aðildarríkin standa frammi fyrir miklum áskorunum, faraldurinn væri enn í vexti á heimsvísu og meiri hluti íbúa Evrópu væri berskjaldaður fyrir sýkingu. Á fordæmalausum tímum sem þessum væri mikilvægt að takmarkanir á frelsi almennra borgara væru tímabundnar, nauðsynlegar og löglegar. Aðildarríkin þyrftu áfram að bregðast hratt við heimsfaraldrinum og tryggja aðhald löggjafans með framkvæmdarvaldinu. Þá lýstu nefndarmenn yfir áhyggjum af ástandinu í Hvíta-Rússlandi og ótryggri stöðu í landinu þar sem mótmæli höfðu staðið yfir nær sleitulaust frá forsetakosningunum í ágúst. Dr. Karl Lamers, formaður þýsku landsdeildarinnar, greindi frá því að hann og Svetlana Tsíkhanovskaja,

Meginumræður fundarins fóru fram í fimm málefnanefndum þingsins á grundvelli skýrslna, sem unnar voru af nefndarmönnum, og fyrirlestra alþjóðlegra sérfræðinga um öryggismál. Þá var haldinn þingfundur þar sem fjallað var um þau mál sem hæst hafði borið í alþjóðlegri öryggis- og varnarmálaumræðu og greidd atkvæði um ályktanir og ákvarðanir þingsins. Helstu umræðuefni fundarins voru öryggismál á tímum Covid-19, framtíð NATO og áhrif Kína á valdajafnvægi í heiminum. Einnig fóru fram umræður um það hvernig NATO gæti styrkt samstarf sitt við Evrópusambandið, hernaðaruppbyggingu Rússa og innleiðingu ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 um konur, frið og öryggi. Nánari upplýsingar um einstaka nefndarfundi í nefndum þingsins má finna í skýrslu NATO-deildarinnar. Hinn eiginlegi þingfundur NATO-þingsins fór fram 23. nóvember þar sem tignargestir fluttu ávörp og svöruðu spurningum fundarmanna. Meðal þeirra sem fluttu erindi voru Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands og Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO. Stoltenberg lagði í máli sínu áherslu á mikilvægi samstöðu aðildarríkja NATO á tímum heimsfaraldurs og fjölmargra öryggisáskorana. Hann sagði NATO eina vettvanginn þar sem ríki Evrópu og Norður-Ameríku hittust daglega og mikilvægt að nýta hann enn betur til hreinskilinnar umræðu um öryggismál. Þá var herafla NATO vottuð virðing fyrir hlutverk sitt í baráttunni gegn Covid-19 og hvatt til aukinnar alþjóðlegrar samvinnu. Vakin var athygli á málefnum norðurslóða á þingfundinum og Stoltenberg spurður hvort NATO myndi horfa í auknum mæli til svæðisins. Hann svaraði því játandi og sagði mikilvægi norðurslóða hafa aukist, m.a. með bráðnun jökla á svæðinu, aukinni hernaðarviðveru Rússa og miklum áhuga Kína. NATO legði því aukna áherslu á norðurslóðir og hefði aukið sýnileika sinn, fjölgað heræfingum á svæðinu og bætt varnir gegn kafbátum. Nauðsynlegt væri að Norður-Atlantshafið væri varið

Þá spurði Njáll Trausti framkvæmdastjóra NATO hvort hann sæi aukna áherslu hjá bandalaginu á jafnréttismál og hvort það myndi styrkja stöðu kvenna markvisst innan NATO. Stoltenberg sagði það forgangsmál að jafnréttissjónarmið yrðu innleidd í alla starfsemi NATO, bæði hernaðarlega og pólitíska uppbyggingu. Auk þess þyrfti að uppræta kynbundna misnotkun og áreitni innan bandalagsins. Þá nefndi hann sérstaklega starf NATO í Afganistan þar sem bandalagið hefur lagt áherslu á að virkja og styðja konur á svæðinu.

Á leiðtogafundi NATO í desember 2019 var Stoltenberg falið að meta hvernig efla mætti samstöðu aðildarríkjanna og pólitískt samráð. Sér til ráðgjafar skipaði Stoltenberg hóp tíu sérfræðinga til að ræða stöðu og framtíð NATO undir merkjum NATO 2030.

Varðandi málefni Kína var lagt til að NATO mæti þau tækifæri og áskoranir sem fælust í metnaði og aðgerðum Kínverja á alþjóðavísu og kannaði möguleika á nánari samræðum.

bandalag umdeilt eins og hv. þingmaður veit. Það er tvennt sem mig langar að nefna, annars vegar þessa

þetta sé einhver óhugnanlegasta ógn sem vofir yfir, ekki bara hlýnun jarðar, sem við þurfum að taka tillit til, eða Covid heldur tilvist kjarnorkuvopna í alls konar höndum.

Og já, við getum sagt að hann geri það meira að segja, bæti við einni herstöðinni eða hinir bæta við einni fjölmennari heræfingu. Einhverjir taka upp á að að vera með skotæfingar innan 200 mílna lögsögu hjá hinum og hinir svara með því að fara alla leið inn á siglingaleiðir sem sem andstæðingurinn vill ekki eða hvaðeina. Það er þessi vítahringur sem ég er að tala um að þurfi að rjúfa. Ef það er engin formúla fyrir því þá þurfum við bara að finna hana

og við vitum alveg hvað það þýðir ef þau verða einhvers staðar einhvern tíma notuð. Þá erum við komin á hættulegt stig. Það eru æ fleiri sem annaðhvort þróa þessi vopn með sér eða komast yfir þau. Og ég held að NATO-ríkin, jafnt sem önnur kjarnorkuveldi, verði að hlusta á vilja þjóða heims þegar þær eru orðnar kannski 150 sem hafa undirskrifað þennan samning og fullgilt

Heimsfaraldurinn sjálfur og áhrif hans á EES-samstarfið var í brennidepli í starfi þingmannanefndanna á árinu. Farið var reglulega yfir stöðu faraldursins í einstökum aðildarríkjum EFTA, efnahagsleg áhrif hans og viðbrögð stjórnvalda. Þá var fjallað um ýmist samstarf EFTA og ESB honum tengt. Í upphafi faraldursins tókst t.d. giftusamlega að flytja Evrópubúa heim sem orðið höfðu innlyksa í fjarlægum heimshlutum þegar flugsamgöngur minnkuðu og stöðvuðust sums staðar þegar ströngum ferðatakmörkunum var komið á. Þá var EFTA-ríkjunum veitt undanþága frá banni ESB við útflutningi hlífðarbúnaðar fyrir heilbrigðisstarfsmenn.

Enn fremur var samráð um þær heimildir og svigrúm sem regluverk EES-svæðisins um ríkisstyrki felur í sér einkar mikilvægt þegar ríkissjóðir Evrópuríkja gripu með fordæmalausum hætti inn í hagkerfin í því skyni að verja störf og fyrirtæki og koma þannig í veg fyrir enn dýpri efnahagskreppu.

að venju. EFTA hefur verið í fararbroddi á heimsvísu í gerð fríverslunarsamninga og eru gildir samningar nú 29 talsins og taka til 40 ríkja. Samanlagt eru þessi fríverslunarsamstarfsríki næststærsti útflutningsmarkaður EFTA á eftir ESB með 12% hlutdeild í vöruútflutningi EFTA. Heimsfaraldurinn markaði fríverslunarstarf EFTA á árinu eins og aðra þætti í starfseminni. Það hægðist á viðræðum við ný samstarfsríki í í heimsfaraldrinum þótt þeim hafi að hluta verið haldið gangandi með notkun fjarfundabúnaðar. Þingmannanefnd EFTA hefur á undanförnum árum stutt dyggilega við gerð fríverslunarsamninga EFTA og beitir sendinefndum og þingmannaheimsóknum til þess að kynna og afla stuðnings við gerð slíkra samninga.

Af öðrum málum sem voru ofarlega á baugi þingmannanefnda EFTA og EES má nefna viðskiptastefnu Evrópusambandsins, ákvæði fríverslunarsamninga um annars vegar rafræn viðskipti og hins vegar um vinnuvernd og sjálfbæra þróun, og gagnsæi í fríverslunarviðræðum.

Ég ætla ekki að fara yfir alla sögu þingmannanefndanna að sinni þó svo að það sé áhugaverð og merkileg saga, það tæki mjög langan tíma. En þetta er allt að finna í skýrslunni og er mjög

fyrir komandi samningaviðræður. Þá hélt Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, ræðu í Greenwich þar sem hann lagði fram sýn bresku ríkisstjórnarinnar fyrir framtíðarsambandið.

Það kom margt fram í umfjölluninni þar, m.a. varðandi drög að samningsafstöðu Evrópusambandsins. Það var lagt upp með einn samning sem ætti að ná yfir öll svið samstarfsins. Við hittum líka á þeim fundi Phil Hogan, sem á þeim tíma fór með viðskiptamál fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þar sem hann fór yfir viðskiptastefnu sambandsins og hann fjallaði m.a. um mikilvægi samstarfsins við sem hefðu verið þriðji stærsti viðskiptaaðili Evrópusambandsins á eftir Bandaríkjunum og Kína með 10,5% hlutdeild í heildarviðskiptum Evrópusambandsins.

og rætt um stórfellda útgjaldaaukningu þar sem lögð var áhersla á að verja störf með því að ríkið tæki tímabundið þátt í launakostnaði fyrirtækja í þeim geirum hagkerfanna sem höfðu orðið verst úti. Það var áhugavert að heyra mismuninn á nálgun t.d. Norðmanna, Svisslendinga og Íslands í því og auðvitað líka hvernig Evrópusambandið hafði nálgast þessi mál. Ég ætla að hoppa yfir nokkra fundi, þetta kemur allt saman fram í skýrslunni, en mig langar að nefna að

Yfirstandandi viðræður við ný samstarfsríki hefðu tafist í heimsfaraldrinum en væri þó haldið gangandi að einhverju leyti með notkun fjarfundabúnaðar. Vinna við lagalega yfirferð á fríverslunarsamningi Mercosur, sem er tollabandalag

væri fyrirliggjandi þannig að í rauninni er ekkert lengur sem stendur í vegi fyrir því að það klárist. Sömuleiðis hefðu viðræður við Indland, Malasíu og Víetnam

myndu hefjast á árinu 2021. Enn fremur kom fram að mikil áhersla væri lögð af hálfu Íslands og Noregs á að vinna að uppfærslu á fríverslunarsamningi EFTA við Kanada. var líka farið yfir vinnu innan EFTA að stöðluðum texta um rafræn viðskipti fyrir fríverslunarsamninga EFTA. Textinn er ætlaður til nota í öllum viðræðum um nýja og uppfærða fríverslunarsamninga sem þá fengju sérstakan kafla um þetta málefni, þ.e. rafræn viðskipti.

hversu vel hefði verið tekist á við faraldurinn á Íslandi með reglubundnum skimunum og rakningu smita. Þá var hann forvitinn að vita af hverju

það er virkt samtal í gangi milli þingmanna Íslands og Evrópusambandsins um þessi mál til þess einmitt að við skiljum hvert annað betur, vitum hvað er að gerast og getum jafnvel leiðbeint hvert öðru eftir atvikum.

Ég nefni þetta kannski ekki síst vegna þess að það hafa komið upp mörg dæmi um vanþekkingu, jafnvel innan evrópska stjórnkerfisins, á því hvernig EES virkar og hvaða hlutverki það gegnir, svo ekki sé talað um

Þetta er samtal sem við þurfum að vera duglegri að eiga og koma á framfæri til þess að verja betur hagsmuni okkar en ekki síst

EFTA og EES þrátt fyrir heimsfaraldur. Ég held að það sé full ástæða til að þakka sérstaklega ritara nefndarinnar, Stíg Stefánssyni, fyrir að halda virkilega vel utan um alla vinnu okkar

ég er mjög spenntur fyrir því að reyna að ljúka þessu með trompi. Það er margt fram undan hjá okkur í ár, og ég á ekki von á öðru en að starfið verði öflugt til framtíðar.